Izvješće predsjednika Vrhovnog suda RH o stanju sudbene vlasti za 2014. godinu. Izvješće je dostavio predsjednik Vrhovnog suda RH u skladu sa člankom 45. Zakona o sudovima. Izvješće ste primili. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe i njegovo izvješće primili ste na sjednici. Vlada RH dostavila je svoje mišljenje.

Uvaženi predsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Evo pred vama je Izvješće Vrhovnoga suda mene kao predsjednika o stanju sudbene vlasti za 2014.godinu i ono je faktički nastavak onog ranijeg izvješća za 2013.godinu. Dozvolite mi da u ovom uvodnom upravo kažem moje mišljenje koje ćete vi prihvatiti ili napasti ili dodatno razraditi, a to je da ovakva izvješća imaju smisla svoj smisao ponajviše u tome da se uporedbom može ocijeniti trend kretanja stanja općenito sudbene vlasti u cjelini odnosno pojedine grane sudovanja koje su u okviru sudbene vlasti. Smisao je tako provjeriti jeli se od uočenih nedostataka problema ili ostalih negativno ocijenjenih ali pozitivno ocjenjenih pozicija došlo do daljnjih promjena na bolje ili lošije ili to nije slučaj jer su postavljeni ciljevi koje smo predstavili u izvješću, bili realni više ili manje, ostvareni u tom dijelu više ili manje i kakav je trend prema temeljnim pokazateljima. Naravno, smisao izvješća je obrazložiti i određene reforme, njihove posljedice i utjecaj upravo na sudbenu vlast u cjelini. Zato je ovo izvješće i postavljeno u tome smislu i ono sadrži brojčane pokazatelje. Naravno da su brojčani pokazatelji nužni iako njihova interpretacija može biti svakako različita. I za stanje zaključka o tome kako rade sudovi konkretno, koliko su dobri ili loši koristi se i statistika. Ali brojevi sami po sebi nisu i ne mogu biti ona jedina prava informacija za stvaranje pravog, potpunoga zaključka. Brojevi ukazuju na trend, upozoravaju, služe kao jedna od informacija za shvaćanje stanja, kao što sam rekao, utvrđenje stanja za odlučivanje i za traženje odgovora što učiniti kako bi se sustav poboljšao, kako bi se išlo unaprijed i svakako kako bi se djelovalo na nivou čitave sudbene vlasti u poboljšanju percepcije stanje koje je takvo kakvo jeste. Mi smo već i 2013. u okviru toga rekli da smo postavili određene ciljeve koji su se odrazili i prema smanjenju broja predmeta u radu, prema pravilu riješiti više nego što se zaprimi u sam sudbeni sustav. Smanjiti unutar toga broja onaj pravi zaostatak a to su oni predmeti koji neopravdano dugo stoje pred našim sudovima u raspravnoj fazi ali bez odluke. Mijenjati koji se nalaze pred našim sudovima tako da se rješavaju teži, vremenski i logistički zahtjevniji predmeti i da se tome, samim time posljedično smanji i prosječno vrijeme trajanja pojedinoga predmeta. Svakako usmjerili smo se tada i rekli da treba raditi i na povećanju kvalitete. I to naravno se može pratiti kroz postotak broja …/Govornik se ne razumije./… odluka ili na drugi način praćenih načina rješavanja ali svakako to nije onaj bitni temeljni dio. Bitno je kroz bolja i jasnija obrazloženja koje čine onu najvažniju, dio sudbene vlasti odnosno suđenja. Svakako je tu izjednačavanje sudske prakse i u tome dijelu su određeni ciljevi postavljeni i evo što smo napravili u tome razdoblju i kako možemo promatrati možda određena kretanja. Prvo trend smanjenja broja predmeta na kraju godine nastavljen je i u odnosu na onu '12., i '13., evo sada i u '14. godini. Imate odvojene postotke i brojeve tako da smo odvojili one prave sudske predmete da tako kažem, u kojima manje sudjeluju u radu ovlašteni sudski službenici. Pa tako smo u tu grupu stavili zemljišno-knjižne predmete i registarske predmete i svakako sve one grupe predmeta u kojima je sudbena vlast upravo u realizaciji Tako da evo završili smo godinu u broju na 574 tisuće 788 predmeta, što čini 119 tisuća predmeta više ili manje, koji predmet manje nego što je to bilo prethodne godine u istom razdoblju. Ako gledamo ovo šire praćenje tada je taj broj 616 tisuća 900 i neki predmet što je za 122 tisuće manje nego kraj prošle godine. Prema tome taj trend postoji i za sada ću se zadržati samo na toj konstataciji. Onaj, u našem hrvatskom jeziku još nismo našli odgovarajuće riječi …/Govornik se ne razumije./… ali to je onaj omjer riješenih i neriješenih predmeta u ukupnome uzorku je 106,59%. Znači rješavali smo negdje 6% više predmeta nego što je u sam sustav ušlo. Ali je u ovoj grupaciji koja mi je nekako više u fokusu u kojem su upravo oni pravi sudski predmeti taj postotak 111,37%. Zašto to kažem? To je jedan od argumenata za koje možemo reći da ukazuje da su rješavani upravo oni teži predmeti na račun nešto lakših ali svakako brojevi su tu da se tumače na različite načine i ja sam vam samo dao taj podatak. je visoki priljev predmeta i u 2014. ali on je po prvi puta manji od 1,5 milijuna predmeta koje smo imali čitave, sve ove godine ranije. On se završio na milijun 322 tisuće predmeta i ponavljam manji je nego prošlih godina ali u apsolutnom broju on je još iznimno velik za državu kao što je Republika Hrvatska. I ako promatrate podatke koje dobivamo od Svjetske banke ili unije tada je usporedba broja stanovnika sa tim brojem još uvijek višestruko veća nego u drugim zemljama Europske unije. Riješeno je u broju 2014. godine 847 tisuća 524 predmeta što je manje nego 2013. kada kada je riješeno 10% više predmeta. Tako da je ukupan pad neriješenih predmeta ipak tih 17%. Ovdje sam dužan upozoriti na jednu stvar koju imate u izvješću da ovi brojevi i analiza predmeta ukazuju da su se rješavali teži, logistički zahtjevniji i vremenski zahtjevniji predmeti i tada možemo opravdati ovaj manji broj neriješenih predmeta jer nije isto riješiti jedan ovršni predmet ili jedan parnični predmet. Ali bitno je da je broj i omjer riješenih i primljenih predmeta u pozitivi. Ono što sam naglasio posebno u kaznenoj grani sudovanja o kojoj ću reći, malo kasnije dvije minute više, mi ne možemo biti zadovoljni sa bilo kakvim padom u rješavanju bez obzira na ovaj dio ali ćemo naravno to morati dobro, dobro pratiti i vidjeti gdje organizacijski možemo naći da pomirimo te dvije stvari. Rješavati i teže predmete ali isto tako organizacijski i premještajem sudaca na određene pozicije i rješavati i veći broj predmeta. To će doći posebice u 2015. do izražaja nažalost i zbog određenih reformskih poteza ali i zbog činjenice da kasnimo sa onim prebacivanjem sudaca o kojem sam govorio iz recimo prekršajne grane sudovanja ka upravnom sudovanju, ka dio parničnoga sudovanja koje oni mogu prihvatiti i na taj način još bolje iskoristiti naše naše resurse. Prema tome to je dio koji se može kažem brojčano opravdati ali osobno nisam zadovoljan sa tom činjenicom. Ono što je ostalo isto tako i o čemu smo govorili a nešto ću o tome reći još malo kasnije, postoje još uvijek bitna ograničenja u poslovnim kapacitetima i mogućnosti korištenja prostora. Prostori su doista neodgovarajući. Ja ću samo reći jednu stvar, recesija je svima jasna, to je činjenica koju mi poštujemo, ali činjenica da je Velika Gorica recimo sad jedan veliki županijski sud i dalje presječen npr. sa jednim potpuno javnim poduzećem, ali to je jedan presedan kojeg u svijetu vrlo vjerojatno nema, da imate jedan kat sud pa onda imate dva kata nekakvo javno poduzeće pa opet imate malo sud, nije neka stvar koja bi trebala zadovoljavati bilo kakvu Hrvatsku u današnjim uvjetima, vez obzira na recesiju. Mogu spomenuti zgradu Vrhovnoga suda koja 12 godina nije uspjela renovirati dio svoga prostora i tada ponavljam još jednu stvar da bude jasna, recesija je jasna, materijalna sredstva su potrebna svugdje, ali to govori više o odnosu, govori o odnosu koji se pokazuje kroz jedno duže razdoblje da se jednostavno kaže ma ovo je u redu, ovo ćemo rješavat na jednom kada dođe vrijeme da to ima jedan određeni ipak određenu i to treba dobro, dobro razmisliti o tome. Prostori još jedanput ali ponavljam vratit ću se na to kad sam otvorio ovu temu su korišteni iznad kapaciteta. Veliki broj sudaca i savjetnika radi u jednom prostoru da tako kažem što je vrlo, vrlo teško za taj poslovni proces. Postoji određeni manjak sudnica i moramo ekonomično koristiti taj prostor i vidjet ćemo što će se desiti nakon ovih reformskih poteza spajanja. Došao sam do, za riječi reforme i vi znate da smo ovdje u ovom Hrvatskom saboru govorili o reformskom potezu koji smo pripremali 2014. godine. Ministarstvo koje je izvršna vlast je naravno donijelo određene odluke, pripremilo određene programe, ali provedba trebala biti pripremljena u općinskim sudovima, prekršajnim sudovima na terenu. To se radi o drugom dijelu '14. godine da bi evo sa 1.4. počeo rad u toj novoj organizaciji općinskih sudova i prekršajnih koji će počet 1.7. sa bitnim smanjenjem broja tih osnovnih velikih sudova i sa određenim brojem njima pripojenih službi. Ono što treba ovdje odmah u ovom uvodnom dijelu reći da mi smo taj posao odradili, pripremili, međutim ne možemo ga za sada pratiti do kraja zato što određeni informatički informatički alati nam još uvijek nisu dostupni. Oni će biti napravljeni ali šteta je da nisu već sada napravljeni jer ono što se u bilo kakvoj ovakvoj promjeni događa može biti zaostajanje sa tempom rada. To se pokazalo u svim državama koje su to provodile. Mi se nadamo da ćemo to na terenu moći pratiti, da ćemo moći reagirati i da svakako taj dio koji je jedna logična posljedica većih reformskih spajanja neće biti ostvarena, ali o tome ćemo govoriti u izvješću za 2015. 2015. godinu pa bih za sada ovdje i ostao. Što se tiče dakle ovog općeg pregleda, vi ćete ga naći na stranicama ovog izvješća i ja sam u osnovnoj stvari o njemu nešto i rekao. Dakle ono što zadovoljava jeste trend smanjenja i stranih predmeta i apsolutnog broja predmeta, međutim činjenica je da ćemo morati poraditi na drukčijoj organizaciji da taj manji broj ukupno riješenih predmeta koji je ponavljam veći od broja predmeta koji je i došao i time smo napravili određene ipak na neki način ublaži u tome dijelu. Uvjete za rad sam spomenuo. Vi ćete vidjeti da se broj sudaca i ukupnog osoblja dakle u okviru ove grane što je bitno reći nije povećao, dapače ukupan broj zaposlenih i i pravosudnih dužnosnika i savjetnika, stručnih suradnika, vježbenika itd., namještenika je u ukupnom broju smanjen za nekih 201 što nije nekakav veliki broj u odnosu na ukupno 8600 ljudi koji rade u sustavu trenutno. Međutim, pokazalo se da smo u mogućnosti smanjivati taj broj i mi ćemo to nastaviti svakako činiti i u narednome razdoblju. Što se tiče samog imenovanja koje smo pokazali, imamo malo imenovanja, uglavnom su to bila imenovanja sudaca koja su vršena u okviru preraspodjele struke da tako kažem, sa prelaska sudaca iz nižeg suda u viši sud, a mali je bio iznimno iznimno mali broj ulazaka u struku dok je taj broj razrješenja nekako na nivou 40, 43, sada 32 sa trendom koji će ostati i ove 2015. upravo vjerojatno na tome broju. Ono što ću dodati sada kod materijalnih financijskih sredstava, eto to je bio jedan od razloga o kojima smo govorili mnogo riječi u prethodnom izvještaju. Ono što je novo u 2014., da su smanjeni dugovi koje smo napravili, ali ne dugovi tako kažem sudova nego u korist vođenja postupaka jer se radi o onim intelektualnim troškovima za obrane po službenoj dužnosti, za vještačenje i ostalo. Tada ćete se prisjetit da smo usporedbom područja 4 najveća županijska suda u zemlji taj je trošak ukupan bio oko 55 milijuna kuna. On je podmiren 2014. godine i jedan je od rezultata upravo vjerojatno dijela i rasprave pred ovim Saborom i utoliko je povećan bio i budžet, ali objektivno proračun za 2014. nije povećan niti kune, osim tih sredstava koja su data za podmirenje dugova, da smo sad na nivou od 9 milijuna 900, dakle 1/5 onoga ranijega duga koji imamo i recimo da je tu određeni napredak, ali dug je dug. Tako da u tome dijelu ti troškovi trebaju biti podmireni i u tom dijelu će se to učiniti. Izdaci za zaposlene smo smanjili sa 84% ukupnog proračuna na 78,57%. upravo onog manjeg brojnih 200 ljudi koji su nekako otišli iz same sudbene vlasti, bez obzira na kojoj su se poziciji nalazili i određenih ušteda u tome dijelu. Ali ono na što sam upozorio i ponovit ću, puno riječi tu ne treba reći, tada smo rekli da je budućnost pravosuđa, sudbene vlasti u specijalizaciji, u edukaciji, u poboljšanju kvalitete, a to ne možete činiti bez stalne edukacije, bez stalnoga usavršavanja i spomenuli smo situaciju koja je bitno nova. To je ulazak u EU i potreba prilagođavanja i europskome pravu općenito, ali pogotovo pravu EU, praksi sudova europskih itd. To ne možete bez stručne literature, bez dodatnoga

ponovo sam dao primjer četiri najveća suda, županijska suda u zemlji sada na simboličkom nivou. To je samo simboličko značenje, jer ako vi ste imali recimo Osijek koji u 2013. imao 18220 odobrenih što je isto tako vjerujte mi simbolika za nabavu literature i svega ostaloga ostaloga sad je na nivou 7 i pol tisuća. Da jedna Rijeka koja je imala tada velikih 10000 kuna što je apsolutno nedostatno za jedan takav sud sa je na nivou 7 000. Da je jedan Županijski sud u Splitu koji je imao tada hajde 19220, imao je nešto više od ovih sada je na nivou 6636 kuna. Jedan komentar sudske prakse Europskoga suda ili Europskog suda za ljudska prava koji se mora kupovati u eurima, a nismo nabavili na žalost rekao bih ni jednoga onako što ofecijelno, nego što se kupilo privatno je od 83 eura sa najtanjim najtanjim koricama da tako kažem, najlošijega tiska, pa nadalje a mi bez toga ne možemo. Možemo preživjeti da tako kažem u jednom određenom razdoblju, ali ako to bude trend u dužem razdoblju tada će nastati određene posljedice koje jednostavno nećemo moći izbjeći. Vi ste ovdje izglasali Zakon o sudovima sa jednom odredbom koja je svakako bila nužna i potrebna i radi ujednačavanja sudske prakse i ove nove reorganizacije sudova. Ali to je, recimo samo ću vam navesti taj primjer. Član 27. koji govori da će se, da će Vrhovni sud sa predsjednicima svih Županijskih sudova odnosno predsjednicima Odjela kaznenih održavati dva puta godišnje sastanke, stručne sastanke u kojima će se obrađivati određene stručne teme, rezultati te rasprave i zaključci bit će objavljeni na web stranici itd. Dakle, sve je jasno zašto, potrebno je. Ali pitam vas ako imamo ovoliko novaca za stručno usavršavanje i službene putove kako fizički to odraditi. Možda možemo odraditi jedan takav sastanak jer se moramo naći na jednome mjestu. Troškovi putovanja, smještaja su takvi. I to ćemo na neki način vjerojatno uspjeti prevladati. Evo jedne ideje, zatražit ćemo i od Ministarstva unutarnjih poslova koji zajedno sa Ministarstvom pravosuđa ima onaj pogon u Valbandonu, gdje je dosta jeftin smještaj itd. Dakle, imamo nekih ideja, ali to je isto nešto što opet morate platiti. Državno je, ali mora naravno se platiti. I svakako ćemo ići na najjeftinija rješenja, pazit ćemo na to. Ali ponavljam o tome treba voditi računa. Kad govorim o materijalnoj, prijeći ću i na ovaj dio koji se govori o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji koja je potpora poslovanju sudova. Vi jednostavno danas kada gledate informatizaciju u današnje vrijeme svako radno mjesto treba i mora imati računalnu opremu, a minimalni standardi koje treba zadovoljavati ta računalna oprema su sve viši i viši. Vi ne možete koristiti određene baze baze podataka, određene programe ako nemate računalnu opremu određenoga standarda. To dovodi do potrebe kontinuirano izdvajanja sredstava ulaganja u računalnu opremu kako bi sudovi mogli ostvariti one osnovne uvjete za rad. Dakle, ne radi se više o nekakvom luksuzu. Radi se o osnovnim uvjetima za rad. Ponavljam, nakon ovog što sam rekao to je to. Moja ocjena koja je bila stanje i preporuka za daljnju informatizaciju sudova je govorila, govori o prethodno utvrđenom, u ranijem izvješću mene kao predsjednika Vrhovnoga suda da smo mi tražili i moramo stvoriti preduvjete za jednostavnije upravljanje predmetima na sudu, elektronsku komunikaciju sa sudionicima u predmetu, smanjivanju troškova dostave jer nema više potrebe za dostavom između sudova ako to možemo riješiti, integraciju sa drugim sustavima kao što su sustavi sudske prakse koji je jako dobro razvijen relativno kod nas i na samom Vrhovnom sudu i ostalo. I automatizacijom poslovnih procesa. Ali jedna stvar koju sam rekao i ponavljam ponovno u ovom izvješću konačno se mora napraviti korak dalje od same elektronske evidencije predmeta. Mi imamo e-spis kao elektronsku evidenciju predmeta i to je lijepo, možemo ga pratiti i ovo. Ali to je onaj najprizemniji dio koji moramo imati, koji je potreban. Ali mi moramo ostvariti upravo ove zadatke koje sam rekao. To vodi ka realizaciji elektronskoga spisa. Većina europskih država pogotovo EU sad da ne govorimo neke druge imaju taj elektronski spis. On štedi vrijeme, štedi novce. Još je više kontrolibilna mogućnost što je ušlo u spis, što i to je nešto što evo ja ponavljam još jednom i u ovom Izvješću iz 2014. godine, dakle u tom dijelu smo malo napravili, gotovo ništa. Usmjerili smo se na tu kao statističke alate, kao izvješća i što je dobro, što nam je nužno, što omogućuje i praćenje i ocjenu rada. Ali ne smijemo na tome stati. Što se tiče pojedinih grana sudova ja ću ukratko reći, evo kaznena grana sudovanja, vi ste pogledali te brojeve. Činjenica je da su i to sam i napisao, činjenica je da su Općinski sudovi rješavali uglavnom predmete, ali je ostalo opet neriješen određenih 2000 predmeta više nego što je bilo prošle godine. Gdje se ti predmeti nalaze to je bitno. Bitno je da se ne nalaze u onim prvostupanjskim predmetima, dakle gdje se odlučuje o kaznenoj odgovornosti, su, narasli su iznimno s obzirom na novo zakonodavstvo, novi zakon kaznena optužna vijeća sa svojim predmetima. Samo usporedbe radi 2012. godine pred općinske sudove došlo je 6711 tih predmeta, već naredne 2013. kad se zahuktalo 10900, a 2014. 13900. Dakle, porast je 100%. To su dakle predmeti koji sad po zakonu vi znate da su svi predmeti optužnice, sve optužnice moraju biti potvrđene prema ovom našem ZKP-u novom, iz '97. ZKP je razlikovao se ne razumije./… koje je odlučivalo o prigovoru protiv optužnice i tu se slio jedan određeni broj predmeta. Ono što je naš zadatak jednostavno je to povećanje koje je kao što vidite jako veliko u optužnom vijeću a i u kaznenim predmetima u prvom stupnju ono je samo 0,77% Dakle riješilo se uglavnom ono što je i došlo za samo suđenje, ali nema opravdanja, bolja organizacija i okvirna mjerila. Mjerimo okvirna mjerila koje još ministarstvo nije donijelo, mi smo povisili upravo ta okvirna mjerila za rješavanje tih predmeta u optužnome vijeću. Treba ih riješiti više da bi se postigao postigao radni rezultat koji se traži. To je jedan od načina koji će vjerojatno dati rezultat, očekujemo da će to biti potvrđeno od ministra u skoro vrijeme. Što se tiče županijskih sudova vi ćete pogledati to su uglavnom onaj postotak omjera broja riješenih predmeta koji su primljeni i riješeni je na 99,84%. Prema tome, ono što je da tako kažem ušlo u sam postupak to je i i riješeno po broju, ali naravno rješavani su oni stariji predmeti. Tako da taj cilj mora biti upravo još jedanput samo veća koncentracija postupka, povećavanje procesne discipline, bolja organizacija rada i još jedanput bolje korištenje i ekonomičnije korištenje ovog prostora koji nam je takav kakav je, iz ove kože nećemo moći. Ali to treba vidjeti. Analizu usporedbe primljenih predmeta čiji je broj smanjen, a gdje je riješenih predmeta povećan naći ćete na 29. stranici ovoga izvješća. Uglavnom povećanje je došlo upravo isto tako na tom nivou izvanraspravnoga vijeća za oko 100 predmeta na nivou godine i izvršenje kazne zatvora koje je povećano dakle ne u ovoj direktnoj grani suđenja, ali to su isto predmeti koji se moraju raditi. suđenja u kaznenoj grani sudovanja se temelji na ona naša 4 specijalizirana suda Zagreb, Split, Osijek i Rijeka na županijskom nivou koji su ujedno specijalni sudovi i za USKOK-čke predmete, dakle one organizirani kriminal i koruptivna djela ali isto tako i za ratne zločine. To, dakle ti su sudovi dosta opterećeni upravo zbog toga što su to predmeti u kojima ima jako veliki broj okrivljenih u kojima se traži i duže trajanje postupka zbog osjetljivije materije dokazivanja vještačenja itd. Ono što sam ja napravio u tome dijelu, vidjet ćete, to je došlo do određene delegacije predmeta sa tih sudova, onog općeg kriminaliteta i predmeta na druge manje opterećene sudove da tako kažem, ali u tome dijelu će rezultati morati biti jako dobro praćeni. Tih u drugom stupnju ustupljeno je samo 150 predmeta u 2013. do 333 u 2014., ali sa 1.04. sa 1.04. ove godine dolazi do nove podjele predmeta koji se dijele na sve županijske sudove ravnomjerno. I vidjet ćemo što će se tu desiti. Tu stoji onaj zadatak koji sam rekao da se u tome dijelu ne prijeđe granica. Samo ukratko evo još mi ostaju 4 minute i 26 sekundi, što se tiče dakle građanske grane sudovanja došlo je do smanjenja broja neriješenih predmeta na kraju godine. Isto tako je zadržan trend smanjenja povećanja broja riješenih starih predmeta, to su oni preko 3 godine, međutim taj postotak sad stoji već 3 godine na 35% od ukupnog broja predmeta. I tu moramo napraviti isto tako nešto, a ono a ono što treba napraviti je kontrola, kontrola i samo kontrola. To je nešto što je cijelo vrijeme u fokusu. Iako vi znate da se za svakog suca prati na mjesečnoj razini što je riješio po broju, kako je riješio, ponašanje u rješavanju i koju vrstu predmeta je riješio po vrsti predmeta. I isto tako prati se njegova kvaliteta. U tome dijelu dakle treba se držati naših standardnih načina, a vidjet ćemo što će dati ubuduće ova reforma sa kojom bi trebali krenuti u građanskoj grani sudovanja kroz spajanje sudova, specijalizaciju sudaca. To je sada počelo i u tome dijelu nemamo još rezultata koji bi mogao prikazati ali bit će u 2015. Što se tiče prekršajnih sudova samo ukratko, vi ste vidjeli da je tu došlo do bitnog pada broja predmeta zbog toga što se riješilo negdje 128%, 129% više predmeta, dakle nivo je 129% rješavanja u omjeru primljenih i riješenih predmeta. I to je ono što sam naglasio u prošlom izvješću ako se sjećate. Mi moramo naći načina da suce iz te grane sudovanja premještamo tamo gdje su nam potrebniji. To znači upravo u upravnu granu sudovanja gdje imamo 30, 33, 34 suca samo na cijelu Hrvatsku i na rješavanje vjerojatno ovršnih predmeta u općinskim sudovima, vjerojatno u kaznene odjele na rješavanje prvostupanjskih kaznenih predmeta u tome dijelu. Tu je jedan rezervoar koji mi moramo odmah početi koristiti. Nisu donesene posebne odredbe nažalost u ovom Zakonu o sudovima koji je donesen ali vjerujem da možemo i korištenjem, nadam se, i ovih odredbi to učiniti. Ali tu moramo biti mnogo efikasniji. Sad u ovom trenutku znam da se radi o raspisanom internom natječaju među sucima dakle gdje DSV će imenovati određeni broj sudaca upravo na Upravne sudove Rijeka i Zagreb koji imaju manji broj iznimno mali broj sudaca s obzirom da imamo samo 4 prvostupanjska suda. Upozorio sam da smo krenuli i mimo našeg upozorenja sa organizacijom i uvođenjem upravnog sudovanja u prvom stupnju sa malim brojem sudaca. On je još 2013. bio dopunjen krajem, međutim nakon toga tog dopunjavanja nije bilo, a broj sudaca je doista neodgovarajući s obzirom na broj predmeta. Na kraju evo imate zaključke, ja sam ponudio kratke zaključke, genijalnih poteza nema. Drago će mi biti ako čujem bilo kakav potez koji nam može pomoći u tom dijelu jer kažem stvar je samo u radu, radu i kontroli. Ja sam tu u zaključnom pregledu rekao da je priljev novih predmeta na sudu i pored određenog smanjenja u odnosu na 2013. postao iznimno visok jer se radi o milijun i 300 tisuća predmeta. Nastavak je trenda sada već bitnog smanjenja broja predmeta na kraju kalendarske godine, nastavak je trenda smanjenja brojeva u starim predmetima i s time možemo biti zadovoljni. Međutim postoje rezerve, moraju se naći još uvijek organizaciji kontrolni mehanizmi, načini organizacije rada, korištenja prostora, korištenja vremena sudaca na način da se postignu veći rezultati. Ono što mislim da se može uvesti isto tako prekovremeni rad za suce. Mi ulazimo u kategoriju dužnosnika, ali samo po po tome, mi nemamo dužnosničke neka druga prava. Mislim da je to već godina govorim, a evo sa jednom organizacijom prekovremenog rada pogotovo u drugostupanjskom sudovanju možemo pomesti taj broj, a ja vam kažem u drugostupanjskom sudovanju imamo 140 tisuća predmeta u radu tijekom jedne godine. Ako kažemo da jedna Finska svih žalbi i predmeta ima 13 tisuća a onda se pitam a imamo sličnu populaciju od oko 5 milijuna oni, mi 4,5 milijuna. Dakle nešto ne štima. Zašto mi imamo toliki broj predmeta a oni se zadržavaju na tih 13 tisuća svih žalbenih predmeta ne računajući taj dio. Prema tome, taj prijedlog koji smo vam stalno stavili na stol uz naravno kontrolu kako se koristi to vrijeme. **Leko, Josip (SDP)** Hvala vam lijepa za uvodno izlaganje. **Hrvatin, Branko** Dobro, hvala. Uzeli ste mi par sekundi, ali dodali ste mi 12 sekundi. A to sam siguran. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika pa i to možete koristiti gospodine predsjedniče suda. Prva replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Predsjedniče Vrhovnoga suda oko neriješenih predmeta ja bih posebno pitala vezano za neriješene predmete u suđenju za ratne zločine. jedan problem o kojem se često raspravlja i u sabornici, ali i često i u javnosti. I ono što je činjenica da su evo u prošloj godini zaprimljena 42 nova predmeta, međutim da je ostalo neriješeno 145 predmeta sa 596 optuženika, a da je 2013.godine bilo manje, znači 131 neriješen predmet. Kako Kako vidite moguće ubrzavanje rješavanja ovih predmeta kako bismo tu ratnu knjigu zaista i u ovom pravosudnom smislu zatvorili. Naravno da je tu veliki problem suđenje u odsutnosti, dakle suđenje zato što je veliki broj optuženih nedostupan hrvatskome pravosuđu, međutim mislim da se slažete ne bi bilo dobro da se ovaj trend nastavi i da iza slijedećih, slijedećih 10 godina možemo konstatirati da jedan veliki broj predmeta vezanih uz ratne zločine nije riješen. Tu naravno ne prigovaram, tu samo konstatiram činjenicu koja je opće poznata. I još nešto vezano za zastaru. Dakle u kaznenim predmetima vidi se trend i to pohvaljujem od 2007.godine kad je 402 predmeta palo u zastaru, do 2014., dakle govorim o kaznenim predmetima, 2014. 13 ali svakako cilj je sigurno vama i svim sucima da to dođe jednog dana nadam se brzo na 0. Ali ovo vezano za suđenje za ratne zločine me zanima. Mislim da bi tu trebalo napraviti jedan poseban plan. (SDP)** Odgovor na repliku predsjednik Vrhovnog suda. Izvolite Branko Hrvatin. **Hrvatin, Branko** Hvala vam lijepa na ovome pitanju. Evo podaci koje ste vi naznačili 43, govore ovo što ste i vi rekli, to je zaprimanje 42 nova predmeta a 2013.to je bilo 22 predmeta. Dakle 100%tno povećanje. Ali je riješeno u odnosu na raniju godinu 28, a 2013. 22. To su najsloženiji predmeti vi to dobro znate, tu je 596 optuženika u ovim predmetima koji su nam još ostali za rješavanje. Primjer Županijskog suda sam naveo upravo ovdje jer ukazuje isto što ste vi rekli, a to je da od ukupno 42 nedovršena predmeta, 24 predmeta je neaktivno i na njima se zbog u najvećem broju razloga nemogućnosti suđenja u odsutnosti ne sudu. Dakle nama od tih 42 nedovršena 24 stoje samo zbog toga. O tome smo razgovarali i zadnji puta. Mi moramo naći, moj stav je bio jasan i tada i ponovit ću ga gdje god se može sudit se u odsutnosti treba. Mogli smo o tome razgovarati na drugi način možda pred 10 godina, 15 godina međutim danas kada su nam temeljni svjedoci upravo osobe koje polako nažalost zbog životne dobi, zbog različitih životnih situacija odlaze pitanje je kako ćemo suditi ako sada ne sudimo i ne otvorimo te predmete. To je stvar i tužiteljstva i sudova. Isto tako da oni predlažu, da sudovi se odlučuju ali to je sudska odluka na to utjecati ne mogu. Ono što sam rekao, spomenuo sam 4 suda baš namjerno Rijeka, Split, Osijek i Zagreb Zagreb koji su i uskočki predmeti i sudovi za ratne zločine. Nastojali smo rasteretiti delegacijom predmeta upravo prema Bjelovaru, Varaždinu, gdje god možemo te prvostupanjske predmete da tako kažem običnoga kriminaliteta kako bi upravo ovi predmeti i uskočki koji nisu ništa lakši jer imaju opet veliki broj okrivljenika, optuženika u tim predmetima i ovi došli na neki način brži postupka u tome djelu. Druga stvar je, morat ćemo pregledati i govoriti o koncentraciji postupka pogotovo čini mi se u uskočkim predmetima a to će vam omogućiti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala vam lijepa. Bit će prilike još. Nova replika poštovane kolegice zastupnice Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Evo puno prije nego što je Papa Franjo izrekao znakovitu riječ "Tko sam ja da sudim" mogu reći da su se tim načelom prije mnogo godina vodili neki naši suci i nisu sudili. Danas ta vremena zaista su iza nas, suci zaista sude, sude i rješavaju predmete što je vidljivo iz onoga što ste i vi gospodine predsjedniče egzaktno i ustvrdili putem statistike i navodeći brojeve. Međutim, malo se govorio o kvaliteti sudovanja i ja mislim bez obzira na redovne ili izvanredne pravne lijekove da bi to trebao biti i posao Vrhovnog suda da se pozabavi i samom kvalitetnom, dakle da se o tome što više raspravlja u samoj struci. Jer ako se u struci ne bude raspravljalo o tome govorit će o tome ulica što nije dobro. Dakle, pravda zaista mora za građane biti nužnost a ne luksuz, oni još to uvijek ne doživljavaju tako jer nažalost tome i nije tako. Sudovi bi na neki način trebali biti državne ljekarne protiv nepravde, a ako sudovi sami ne sačuvaju pravdu bit će onda upravo žrtva te pravda. To se ne smije dakle dogoditi. I izmjenama Zakona o kaznenom postupku o čemu ste i sami govorili smatram da bi trebalo, ali to je naša upravo zadaća, mislim da ćete se vi s time i složiti, da se ukine jamčevina kao za pritvorski osnov bojazni od utjecaja na svjedoke jer zaista to građani smatraju nepravdom, shvaćaju na neki način da tko ima novca može ostvariti slobodu, shvaćaju na neki način da je onda pravda na prodaji, a mi to moramo onemogućiti.

dakle ako su sudovi kvalitetni oni mogu stajati iza te neovisnosti, ako su ranjivi u kvaliteti onda je to sve upitno. Vi ste vidjeli u ovim podacima da pratimo svakih 6 mjeseci pa na godišnjem nivou naravno i kvalitetu rada kroz onaj postotak naših kolega, isto svako pojedinačno, koji sudi u kaznenoj građanskoj grani. Vidjeli ste u ovoj 2014.godini ostali smo na nivou postotka istome kao što je bio 2013.i to me ne zadovoljava, iako je to bitan pad u odnosu na 2007., 2008.i 2012.kada smo sa time krenuli i na tome će se raditi. Jedna od najvažnijih uloga Vrhovnoga suda je upravo izjednačavanje sudske prakse. Ja se sa time slažem. Zašto? zato što je temeljeno i kvaliteta koje ste rekli, a to da građanin zna sa izvjesnošću nekakvom sa nekakvom vjerojatnošću bolje rečeno kako će mu se suditi. Ako je počinio određeno djelo za to treba zakonodavna podloga o kojoj ste vi govorili da bude precizna i da se zna što je nedopušteno, što je dopušteno i kakve će biti posljedice ali se od sudova očekuje da donesu odluke za sve građane isto. To znači ako gledate politički lijeve, desne, ako gledate religijski ili sekularno, ali gledate muške, žene, ako gledate invalide ili nas koji smo prividno sasvim cijeli, dakle svi imaju jednaka prava, svi moraju dobiti jednaku pravdu i to je ono čemu mi nastojimo kroz ovu objavu prakse. Vi ćete vidjeti da na našoj web stranici možete pročitati svaku odluku Vrhovnog suda, 143 tisuće odluka Vrhovnog suda u potpunome tekstu, sada smo uveli novi Centar sudske praske koji povezuje sve sudove u RH, tako da svaki sudac može na intranetu unutra gledati svaku odluku koju je napisao njegov kolega. Zašto? da vidi kako je sudio, da napadne tu odluku u krajnjoj liniji kroz svoju odluku ili da prepiše one bitne dijelove ako je to dobro suđeno. I imamo još prošireni Internet gdje ćemo staviti izabrane odluke. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Nova replika, poštovana zastupnice Vesne Škare Ožbolt. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine predsjedniče Vrhovnog suda. Ovo izvješće doista bilo je sveobuhvatno, međutim ne znam da li ste imali prilike vidjeti nedavno je objavljeno prije nekoliko dana nove preporuke Europske komisije za Hrvatsku gdje se od Hrvatske traži da sanira državni proračun, da uskladi plaće sa produktivnošću i da poveća učinkovitost i kvalitetu pravosuđa. Dakle iz ovog izvješća je vidljivo je da se učinkovitost povećava, broj neriješenih predmeta se smanjuje, ali se istovremeno povećava i broj ukidanih presuda. Dakle očito učinkovitost raste na uštrb kvalitete. Ja vas molim za taj komentar. Nadalje, obaveza je sada i hrvatskog pravosuđa uvođenje europskog pravnog sustava u hrvatski pravni poredak. Ako nemate kompjutere, ako nemate novaca za edukaciju, ako nemate novaca za specijalizaciju kako će se to raditi, na koji način? To je jedno od mojih pitanja. I ono što apsolutno se slažem s vama, a vidim da ste tu posvetili i skrenuli pozornost zastupnicima, ne znam da li je to u dovoljnoj mjeri primijećeno, to je uvođenje ne na osnovu statistike nego na osnovu doista pravog e-spisa da više građani ne moraju hodati po sudovima, nego da e-spis se prenosi sa općinskog suda na županijski ako je potrebno bilo gdje u Hrvatskoj upravo ono o čemu smo raspravljali kada smo donosili reformske korake za reorganizaciju mreže sudova. Ja vas pitam kada će se taj e-spis u Hrvatskoj doživjeti punu primjenu? Hvala. ali da činimo sve da ih upozorimo na to naravno i raniju vlast i sadašnju vlast, to je činjenica, to je budućnost, ali mi živimo već sada u svijetu u toj budućnosti da tako kažem. Austrija, Njemačka sve ove zemlje već imaju takve sustave koji su servis građana i odvjetnika u tome dijelu. Što se tiče ove opreme ja sam spomenuo informatičku opremu, nije da se ne može raditi to vi znate međutim ako ovakvo stanje potraje, moja poanta je na tome, ako ostane taj trend svjestan sam recesije, manjka sredstava potrebe za korištenja za razne stvari, ali ako to potraje to neće biti dobro. A što se tiče ovog broja, broj nije narastao ukinutih odluka jer je postotak isti. On je narastao zato jer smo riješili bitno više predmeta 75 tisuća primjerice u građanskoj grani sudovanja je riješeno tih predmeta dok je ranije bilo 72, 71, pa je apsolutni broj … postotak narastao. Međutim rekao sam još jedanput i ponovit ću ovo što i vi upirete, postotak je jedan ali bitno je ono što piše, koji su to argumenti, da li je tu sveobuhvatno rečeno stranci sudili smo zato i zato na temelju toga i toga da to bude jasno i da to bude stručno. To je ono na čemu treba raditi, to je edukacija, to je kontrola ponovno i svakako je to rad drugostupanjskih sudova i Vrhovnoga suda kroz svoje ukidne odluke koje moraju biti upravo još bolje i upućujuće. Jel ako mi samo ukinemo da riješimo predmet, a dešava se u drugom stupnju pa i na Vrhovnom sudu vjerojatno da imamo odluke koje su na neki način prelomljene onda od toga nema koristi. Dakle one moraju biti mi smo izvršili kontrolu to možete vidjeti na nekim sudovima pogotovo trgovačkoj grani suda, neki suci odskakali izuzetno sa postotkom. Ako je postotak bio recimo 15, 20% ukupnog suda on je imao 30 ili 35% pa smo išli vidjeti što je razlog. replika. **Sabolić, Vesna (Reformisti)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vrhovnog suda ja bih se samo malo osvrnula na vašu konstataciju, odnosno nevjerojatno mi zvuči podatak kojeg ste iznijeli u vašem izvješću odnosi se na stručno usavršavanje. Dakle doista je nevjerojatno da bi tako mali iznosi bili dodijeljeni za stručno usavršavanje. To naprosto djeluje nevjerojatno, djeluje nakaradno. Naprosto u situaciji u kojoj se sada nalazi cijeli pravosudni sustav, u situaciji u kojoj smo svi svjesni da je pravda i pravednost temeljno ljudsko pravo, ne samo ustavno nego temeljno ljudsko pravo a znamo da su beskrajno dugo vremensko razdoblje dok ostvarimo tu našu pravu ljudsku potrebu. Mislim da nešto ne štima niti u samom sustavu. Pa bih vam postavila pitanje da li možda je potrebno ići na ona rješenja da se uvode menadžeri koji su i predviđeni zakonom, menadžeri koji će upravljati jer ja naprosto vjerujem da se je poduzelo prave korake sigurno bila osigurana veća sredstva za stručno usavršavanje. Dakle moje pitanje je hoće li uskoro doći do zapošljavanja ravnatelja suda? Hvala. ja sam u svom izvješću i spomenuo ravnatelje, odnosno te sudske menadžere i tu nismo odmakli. Programi su gotovi, radili smo to još pred jedno 6 godina pa se onda to još usavršavalo. Međutim, …/Govornik se ne razumije./… novih zapošljavanja itd., to je politika izvršne vlasti. Moj je prijedlog bio uvijek jasan da treba upravo te menadžere staviti na velike sudove koji će tada obuhvaćati ne samo taj jedan županijski sud nego i sudove sa toga područja, najbolje će znati i situaciju i to je …/Govornik se ne razumije./… odgovora. Brojevi koje sam rekao u novčanom dijelu namjerno sam stavio u taj dio jer djeluju doista šokantno, međutim, to je naša realnost. I ponavljam još jedanput, bude li se to nastavilo duže vrijeme tu nam izlaza neće biti baš sjajnoga. Ali činjenica je da postoji Pravosudna akademija koja isto ima programe usavršavanja i to isto smo naveli pa smo krenuli i na tzv. e-learning, dakle da suca ostavimo u njegovome sudu, da preko tog e-mreže nastoji dobiti poduku i sve ostalo, dobiti materijale. To djeluje na određeni način ali još uvijek je malo. Dakle to je samo ono palijativno rješenje ali je jeftino i ne mora se putovati, ne mora se trošiti ta sredstva. Mi ćemo nastojati svakako u pregovorima sa ministarstvom ukazivati i dalje na tu činjenicu. Kažem, svjesni još jedanput stanja u kojem se nalazimo što se ekonomske situacije tiče i da državi trebaju novci za razne stvari. I jedno vrijeme možemo se održati na taj način ali s obzirom na situaciju ulaska u potrebe edukacije upravo specijalističke edukacije u tim poljima potrebe i putovanja ako hoćete na te sudove da se vidi ta praksa, potrebe plaćanja pretplate za neke stručne časopise i naravno edukacije sudaca da koriste bazu sudske prakse ova dva Europska suda Tu smo napravili određene pomake sa Pravnim fakultetom u Zagrebu koji nam stoji doista na raspolaganju i to dobijemo da tako kažem određenu poduku i besplatnu ali je to budućnost. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vrhovnog suda, pa bio je vrlo interesantno slušati vaše izvješće s obzirom da ste oslobođeni političkog zavjeta šutnje što se tiče proračuna i vi ste u principu prvi puta javno progovorili kako je došlo do smanjenja pozicije materijalnih troškova u državnom proračunu. A ja vama i svima nama ovdje postavljam pitanje, dugoročno gledajući da li će nas ta štednja koštati stostruko više nego što se ušparalo par milijuna kuna što se tiče pravosuđa na materijalnim troškovima. Jer bez informatizacije pravosuđa, bez informatizacije gruntovnica, bez veće efikasnosti trgovačkih sudova mi vrlo teško možemo govoriti i o stvaranju nekakve povoljnije gospodarske klime u Republici Hrvatskoj. Dakle informatizacija državne uprave je da bi ona bila efikasnija i kvalitetnija. A ovakvo nekritičko rezanje proračuna naprosto još jedanputa potvrđuje da smanjenje rashodovne strane državnog proračuna može doći isključivo kao posljedica strukturnih reformi a ne nekome reći nećeš danas kupiti 10, 15 ili 20 kompjutora i na takav način će se riješiti problem. Dugoročno gledajući na takav način se neće riješiti problem. I s obzirom da ste spomenuli sud u Velikoj Gorici. Mislim da je ministru pravosuđa još prije godinu dana na određeni način ponuđeno jedno rješenje koje se može vrlo lako riješiti nije mi jasno što se čeka jer tamo bi praktički moglo biti smješteno kompletno pravosuđe koje sjedi sa sjedištem u Velikoj Gorici. Jer na kraju krajeva i sami ste dobro rekli tamo je županijski sud i sudi se i za teške zločine. Može se dogoditi nažalost i zločin pred sudnicom zbog suđenog …/Govornik se ne razumije./… međutim očigledno o tome nitko ne vodi brigu. Ništa? Hvala lijepa. Nema odgovora na repliku za sada. Predsjednik će koristiti se pravom da govori 5 minuta u okviru rasprave. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskoga sabora žele iznijeti svoja izvješća?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

Da li netko iz zakonodavne vlasti smije kritički progovoriti o stanju sudbene vlasti a da istovremeno ili nakon toga neće biti izložen javnoj kritici miješanja u samostalnost i nezavisnost posebne grane vlasti, pogotovo ako u svojoj raspravi bude kritičan i odbije neke konstatacije koje je izrekao predsjednik Vrhovnoga suda? 2007. Hrvatska je imala 256 sudova, u 2014. 158, a u ovoj će ih biti 77. To su reforme. U svim sektorima provodimo reforme i u pravosuđu smo napravili reforme. Bit će zanimljivo možda za 2-3 godine ako će netko napraviti analizu što su te reforme donijele u financijskom smislu, u brzini suđenja. Možda tada definicija razumnog roka bude nekome jasna, meni još uvijek nije jasna što u hrvatskom pravosuđu znači razumni rok i pogotovo u kvaliteti suđenja, broju ukinutih, preinačenih ili vraćenih presuda na ponovno suđenje sudu nižeg stupnja. Kad sam već spomenuo suđenje u razumnom roku, imao bih pitanje gospodine predsjedniče Vrhovnog suda, recimo koji je razumni rok suđenja u radnim sporovima u Hrvatskoj ili su sudovi, suci, vi, netko zauzeo stav što je to razumni rok suđenja u radnim sporovima. Za kršenje suđenja u razumnim rokovima broj zahtjeva za naknadu štete ili odštete raste, ali iznos dosuđenih odšteta pada i to značajno u '14. u odnosu na godine ranije, ali ne zbog toga što bi zahtjevi bili u padu, broj zahtjeva, nego zbog toga a to je jučer konstatirao i državni odvjetnik, što sudovi sve češće odbijaju takve zahtjeve, dosuđuju niže iznose uz obrazloženje da sudovi vode brigu o gospodarskom stanju u Republici Hrvatskoj. Nažalost, europski sudovi ne vode brigu o gospodarskom stanju u Republici Hrvatskoj pa iznos dosuđenih odšteta građanima pred europskim sudovima raste, a u Hrvatskoj pada. Oni nemaju dakle to razumijevanje. Poštivanje rokova. Državnom odvjetništvu, policiji smo rokove skraćivali, sudovima rijetko propisivali i nepoštivanje tih rokova za mene je neprihvatljivo stanje u pravosudnoj vlasti. To je praktički kada se ne poštuju propisani rokovi koji jesu obijesno pravosuđe, neodgovorno, izostanak ili manjkavost kontrole i pretvara se u naličje nezavisnosti pravosuđa i dovodi do apsurdne situacije da svaka kritika nailazi na žestok otpor, prijetnje, miješanja u nezavisnost, čak i onda kada se o tome raspravlja u Hrvatskom saboru. Nadalje, prema ovom izvješću u hrvatskom pravosuđu nema korupcije. Ja ne znam da li hrvatsko pravosuđe ima bilo kakav program ili mjera borbe protiv korupcije, da li je išta po tom planu poduzimano i da li je unutar sustava sam sustav locirao, otkrio bilo koje probleme s naslova moguće korupcije u hrvatskom pravosuđu, ne ono što su eventualno druga tijela otkrila. Sustav unutar hrvatskog pravosuđa. O tome ni spomena u tom izvješću. I zaključujem u hrvatskom pravosuđu korupcije nema, programa nema, mjera nema i za to ne postoje potrebe. Da li u Hrvatskoj postoje odlični suci i sudovi, dobri, loši, nesposobni, korumpirani? Također u izvještaju ni spomena o tome, a ovo pitam zbog onih dobrih i odličnih sudaca, sutkinja i sudova. Da li je moguće da ne dajemo kvalitativne ocjene osim puke statistike, da imamo i odlične sutkinje i suce i sudove koji su bolji od prosjeka ili nekih drugih ili svaka kritika, propitivanje ili takvo isticanje bi poremetilo mir, nekritički odnos, linija manjeg otpora i reći ma sve je to sjajno i dobro i nikom se ne zamjeriti ni u sustavu ni van sustava. Iz ranijih godina na početku godine bilo je prenijeto 693 000 predmeta, novih 761 000 što je značajni pad u odnosu na prije, riješeno 847 000 što što je pad, neriješenih na kraju 574 000. Broj sudaca 1903, to je negdje stagniranje ili nešto malo manje i prosječni broj predmeta po sucu 765 što također upućuje na pad broja predmeta po sucu. Manje novih predmeta djelomično je spasilo statistiku, posebice kod prekršajnih sudova gdje je taj riješenih broj predmeta 42 na prvom, a 52% na drugom stupnju. I zanimljivo je da u usporedbi s drugim zemljama Europe dajemo samo u broju ukupnih predmeta novodošlih, obijesno sudovanje, tužakanje ili tužbeni zahtjevi ali kada su u pitanju ovakve usporedbe onda nema ništa za usporedbu sa prosjekom Europske unije. 8669 zaposlenih, od čega 82% žena. Konstatira se da nedostaje ljudi, da ima citiram značajni broj nepopunjenih mjesta. Konstatira se da milijardu i 300 proračuna nije dovoljno. Na temelju izvješća iz prošle godine kada je ovdje bio resorni ministar pravosuđa na tu kritiku odgovorio mi je da to nije točno, da je država osigurala dovoljno novaca za pravosudni sustav. Idemo malo na kvalitetu. Kaznena grana. Općinski sudovi imaju između 60 i 63% potvrđenih presuda. Ukinutih i vjerojatno vraćenih na ponovno suđenje 22%. 13,4 preinačenih. Možemo li ove podatke imati u usporedbi s Finskom, na primjer bila je spomenuta Finska ili prosjekom EU koliko sudovi prvog stupnja u Europi imaju potvrđujućih presuda, ukinutih preinačenih. Ta kvalitativna usporedba s nekim izvan Hrvatske bi nam mogla ili možda i korigirati moju ocjenu ili korigirati ocjenu predsjednika Vrhovnog suda. Ali takvih usporedba nema osim sporadično zavisno o potrebi. Građanska grana potvrđenih 67,4%, preinačenih 11,6, riješeno na drugi način 2,7, ukinuto 15,3%. Ukinuto i vraćeno vjerojatno na ponovno suđenje. Predsjednik Vrhovnog suda ponudio je zaključni pregled i pravci djelovanja u 2015. Ja bih rekao kad sam to pročitao nema nade da se nešto bitnije promijeni i da prvo konstatira da je priljev novih predmeta iznimno visok. Ne vidjeh plan Ne vidjeh plan naznake niti čuh išta što bi bitnije mijenjalo sustav u Hrvatskoj iz pravosudnog sustava uzelo nešto druge države rješavaju van pravosuđa, niti je toga bilo do sad, niti takvih naznaka nema. Dakle i nadalje će priliv novih predmeta biti veliki. Drugo. On smatra da trend sada već bitnog smanjenja broja predmeta koji su ostali u radu na kraju kalendarske godine ja bih rekao da je taj trend neznatnog, a ne bitnog smanjenja. Treće. Nastavak trenda smanjenja broja predmeta koji su u radu duže vrijeme također neznatni trend smanjenja u odnosu na ukupni broj takvih predmeta. Jučer je državni odvjetnik ovdje dao jedan primjer da je sud drugog stupnja ukinuo odluku suda prvog stupnja nakon 9 godina od donošenja. 9 godina od donošenja. Prošle godine u svojoj raspravi iznio sam primjer jednog predmeta gdje sedam godina sud nije odradio ni jednu radnju po službenom zahtjevu koji je bio na sudu. 7 godina je predmet stajao a da se ništa nije odlučivalo. I to ne prije 10 godina, nego sada. I oba primjera koje sam iznio najnoviji su, nedavno su se dogodili. Četvrti zaključni pregled i pravci djelovanja e ovo mi je najopasnije. Sredstva proračuna ostala su na istoj razini 2013., materijalna opremljenost sudova, informacijsko-komunikacijska tehnologija ne postoje mogućnosti bez osiguranja dodatnih sredstava da se bitnije poboljša. Ja iz ovoga zaključujem da u pitanje dolazi održivost sustava ako visina sredstava i iduće godine bude na nivou ove godine. I s obzirom da resorni ministar dva puta u Saboru je izrekao da novac koji je osiguran za pravosuđe smatra dostatnim i ako se to ponovi u proračunu za sljedeću godinu ja pitam tko će dati ostavku? Jer da svi zajedno konstatiramo da ni za Državno odvjetništvo nije osigurano dovoljno novaca, da svi zajedno konstatiramo da za pravosuđe nije osigurano dovoljno novaca i da se iza toga ništa ne dogodi i ponovi u proračunu za iduću godinu je neodgovorno ponašanje i izvršne i zakonodavne vlasti. Ali onda očekujem da ili resorni ministar ili prvi ljudi, čelni ljudi pravosuđa podnesu ostavke i da ne prihvaćaju obavljati tu dužnost u uvjetima u kojima ne mogu ispunjavati zakonom propisane zadaće. I to će jedino očito pokrenuti stvari. U Hrvatskoj svi često zazivaju reforme, prevelik je broj zaposlenih u državnoj upravi, prevelik je broj zaposlenih u javnoj upravi. To treba radikalno reformirati, to treba radikalno smanjiti. Kad dođemo do resora od resora do resora onda smo upozoreni da zapravo smo devastirali i kadrovsku devastaciju zbog financija, tehnološko zbog financija a naročito edukativno učenje, napredovanje i osposobljavanje zbog financija. Kao da je nekome stalo da se stvar bitnije ne popravlja, a pomaci koji su postignuti su zbog one kategorije koje bi svrstali u dobre i odlične sudove i suce koje nikad nitko ne ističe, koje nikad nitko ne ističe i nikako mu ne možemo saznati tu kvalitativnu ocjenu. Izražavam sljedeće, ima i predmete gospodine predsjedniče Vrhovnog suda gdje se ni Vrhovni sud nije proslavio. Jedan od takvih je odluka Vrhovnog suda u vezi devizne klauzule i promjenjivih kamatnih stopa. Ako Vrhovni sud nije u interesu građana ove zemlje i svojom odlukom tjera građane da bi ostvarili svoje pravo na podnošenje stotina tisuća pojedinačnih tužbi protiv banaka koje su postupile protuzakonito jer ste samo zagrebli po površini i ne želeći ulaziti u suštinu problema koji je u tom slučaju nastao, onda ni Vrhovni sud nije ispunio zadaću da bude u funkciji pravde za građane. Ostala je očito pravda samo za financijski sektor, lobije, banke koji su očito jači od samih građana u ovoj zemlji. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, replika. u svom izlaganju što su donijele reforme? Pa ovog trenutka čini mi se da još nemamo kao što je rekao i predsjednik Vrhovnog suda konkretne pokazatelje, međutim ono što dosada vidimo je da će iduće izvješće uvaženog predsjednika Vrhovnog suda možda imati određene refleksije na to što su nam donijele te reforme. Kada govorite o kvaliteti i efikasnosti pravosuđa onda mislim da su ovog trenutka reforme u koje smo zagrizli bez novaca donijet će nam zaostatke, donijet će nam veću ne kvalitetu. Bojim se da smo zagrizli u tvrdi orah i da nam sad puca zubna caklina tom zagrizu jer kada pogledate npr. samo Grad Zagreb razdvojena su dva suda, suci su sa Općinskog građanskog suda otišli u Novi Zagreb na sud, ponijeli su sa sobom predmete i rade ih tamo u Novom Zagrebu a nadležnost je ostala na Općinskom građanskom sudu. To, kad govorite o naknadama štete, kad govorite o praktički šteti koju se čini građanima bojim se da će se na taj način učiniti. Onda još jedan apsurd, mi radimo cijelu reformu da bi osigurali efikasnost građanima. Vi zemljišno-knjižni izvadak u gruntovnici u Zagrebu možete dobiti za Split, za Dubrovnik, za bilo koji drugi dio zemlje. Ali ne možete dobiti za Novi Zagreb. Kako je to moguće? Isto tako u Novom Zagrebu danas odite probati izvaditi izvadak za centar Zagreba ne možete dobiti nego morate ići u zagrebačku gruntovnicu. To su ti apsurdi koji su nam ovog trenutka donijeli kaos u reformi koju smo tako srčano svi izglasali a da nismo pri tome pitali imamo li mi novaca za to. Tako je kolegice Škare-Ožbolt. U Hrvatskoj se pod pojmom reforma podrazumijeva samo to da se nešto mora uštedjeti i da kvalitativni pomaci u organizacijskom smislu, stručnom, kadrovskom ne iziskuju nikakav novac. To radimo u pravosuđu, to radimo u zdravstvu, to radimo u obrazovanju. Valjda pod pritiskom ne znam koga i krive poruke stalno šaljemo, sad nakon reforme će to nešto manje koštati. Ako reforma nije zbog kvalitete čemu onda služi? I zato sam rekao iz ovog izvještaja i zaključnih konstatacija predsjednika Vrhovnog suda novac koji je država dodijelila pravosuđu nije dostatan da bi se očuvao sustav. Nije daleko, par mjeseci, do proračuna za iduću godinu. U tom trenutku, tog dana kada Sabor bude usvajao proračun za iduću godinu iznos sredstava za pravosuđe ako ostaje na istom nivou moći ćemo samo godinu za godinom konstatirati imamo problem u cijelom sustavu od očito policije, Državnog odvjetništva, USKOK-a do pravosuđa loši rezultati su posljedica jer ih financijski ne pratimo. I zbog toga smatram ako ovi izvještaji imaju ikakvu funkciju i ako o ovim izvještajima raspravlja Sabor i iza toga ne povučemo potez da čujemo ova upozorenja onda postajemo mi suodgovorni ja bih čak rekao odgovorni iako nismo u poziciji krojiti državni proračun. Možemo ga samo prihvatiti ili odbiti jer oporbeni amandmani se u Saboru nikada nisu prihvatili. Poštovani kolega zastupnik Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Lesar ne jedanputa je ovdje rečeno predlagateljima zakona koji je fiskalni učinak ovoga zakona. Dakle, mi smo u Ministarstvu pravosuđa dobili niz tzv. reformskih zakona bez potrebnih sredstava. I sad kad slušate izvješće predsjednika Vrhovnog suda onda dobijete osjećaj da mi živimo u dvije različite države. Jedna ocjena i procjena je resornog ministra, a druga ocjena je čelnog čovjeka praktički hrvatskog pravosuđa kad pogledamo ovako nekako hijerarhijski iako nema on nekakve izvršne naredbe na to. I sad se postavlja jedno elementarno pitanje da li je reforma samo da se napiše reforma ili netko mora reći da nešto košta toliko i toliko ako želimo imati to, to i to. Dakle, u ovom trenutku RH u gruntovnici u gruntovnici ima samo 17% vlasnika nekretnina zavedenih putem OIB-a. Znači, 83% vlasnika nisu identificirani putem OIB-a, a mnogi od njih nisu identificirani ni putem JMBG-a. I kad to prevedete na gospodarsku sliku onda mi je vrlo jasno s kakvim problemima se i privatni, a i investitori, dakle korporacije i firme, nalaze u trenutku kad na pojedinim područjima osobito na području Dalmacije žele nešto investirati i napraviti. Druga stvar, kad govorimo o državnoj upravi ovo je zgodna prilika da kažemo da od 65 tisuća državnih službenika ona prava državna služba je samo 8,5 tisuća ljudi. Jer pravosuđe je na određeni način izdvojeno, Porezna uprava i Carinska uprava isto imaju praktički određeni broj zaposlenih, Policija i Vojska i onda ne možemo govoriti da na tih 8,5 tisuća možemo napraviti značajniju uštedu. Moramo govoriti segment po segment, dakle sa strelicom uperiti tamo gdje treba ići, a mi to očigledno ne radimo nego je najlakše reći ajmo reformirati državnu upravu.

Svaki prijedlog zakona koji je tobože reformski prijedlog zakona koji dođe u Hrvatski sabor a u njemu piše da za njegovu provedbu ne treba osigurati dodatna proračunska sredstva je podvala, prijevara predlagatelja prema Hrvatskom saboru i zastupnicima u Hrvatskom saboru, što je manji problem, on je devastacija pojedinog sustava državne uprave što je bilo vidljivo jučer kada je ovdje bio gospodin Cvitan što je vidljivo danas kad je ovdje gospodin Hrvatin. I upravo na tim primjerima kad uđemo segment po segment raspravljati vidimo da ti pritisci za reformskim potezima koji sobom ne prate potrebnu količinu novaca da bi dobili kvalitetu uvijek i kao posljedica donosi ne samo nekvalitetu, nego loše stanje. pravosuđe u ovom trenutku egzistira zato što i u njemu kao i u sustavu državnog odvjetništva ima niz sjajnih pojedinaca, nikako da saznamo barem po sudovima gdje su oni, koji se nose i sa tim problemima. Nažalost s njim se šverca i ono što bi po meni sa stručnog aspekta bilo dovoljno lustrirati iz hrvatskog pravosuđa. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Sada je na redu Klub Nezavisnih ljevičara i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite kolega Vukšić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi predsjedniče Vrhovnoga suda, uvažene kolegice i kolege, nebrojeno puta smo ovdje čuli u sabornici da je pravosuđe rak rana. Po meni je pravosuđe najslabija karika hrvatskoga društva hrvatske u cjelini. Za to je više argumenata za tu tvrdnju. Pa imam jedan prijedlog, mi smo jučer slušali ovdje izvješće gospodina Cvitana, danas slušamo izvješće predsjednika Vrhovnog suda, čitajući, pripremajući se za ovu raspravu uspio sam pročitati mišljenja mnogih sudaca koji se ne slažu s onim kako radi ministarstvo i Vlada, ne slažu se sa stampedom kako oni kažu zakona koji se donose u Hrvatskom saboru, nezadovoljni su i sa pripremama koje se obavljaju, znači sa tužilaštvom, odnosno sa DORH-om. DORH nije zadovoljan sa pravosuđem, sa sudovima i sucima, zar ne bi bilo dobro da ovdje u Saboru slušamo objedinjenu raspravu o izvješću državnog odvjetnika, izvješću predsjednika Vrhovnoga suda koji ne sluša sad a tiče se jako i njega, i da sjedi ovdje s nama i ministar pravosuđa. Pa da raspravljamo o svim problemima koji tište i znači sudove i suce, tužitelje i što o tome misli ministar? Bio bi to začetak, nekakva podloga za za reformu pravosuđa koje nije bilo. Jer ovo što mi imao i što se kaže da su neki zakoni reformski, da smo napravili reformu u organizaciji pravosuđa, ovo je čista kozmetika. Suština u pravosuđu se nije promijenila. Nije bitna samo percepcija građana o tome je li pravosuđe dobro ili je pravosuđe loše. Primjeri iz pravosuđa a u kojima se uvijek zalažu mnogi i političari, a naročito suci da se o pojedinačnim predmetima ne smije raspravljati, ja ću još jedanput pitati a zašto se ne smije raspravljati? Tko je to pod staklenim zvonom da se ne smije raspravljati i zbog čega? Zar su suci toliko slabe biljke da na svaku rečenicu reagiraju i da njihova presuda ovisi o tome što će reći neki saborski zastupnik ili političar, ali se zato suci mogu baviti dnevnom politikom i dijeliti lekcije političarima. Prema tome, ne zamjeram sucima kad se bave politikom, ali zamjeram im kad su političke odluke koje su osnovane na političkom svjetonazoru a ne na pravdi. Dakle, ajmo objediniti rasprave DORH-a, sudova uz prisustvo ministra. Doći ćemo do nekih zaključaka. Ajmo počet govorit iskreno o tome što DORH zamjera sudovima? Jučer smo čuli jedan konkretan primjer. Danas slušamo predsjednika suda, Vrhovnog suda zašto odvojeno? Ajmo napraviti zajedničku sjednicu u kojem ćemo doći do nekakvih rezultata, ali s tim da ne govorimo Ezopovski, nego da govorimo iskreno i da govorimo što, zbog čega padaju mnoge presude? Kažu zbog toga što DORH loše pripremi, zato što USKOK ne obavi svoj posao, dok s druge strane ljudi iz DORH-a kažu mi smo sve napravili ali suci su ti koji su amnestirali zločince pa da vidimo tko je u pravu, tko nije u pravu možda ćemo doći do nekakvog zaključka jer ova Vlada nije napravila ono što je trebala napraviti, a to je reforma pravosuđa. Ali nema reforme pravosuđa ako se ne počisti u redovima samih sudaca. Imao sam prilike čitati, mislim imate svi prilike čitati, pripremajući se za ovu raspravu, imali su suci nedavno na moru svoj skup, Udruga sudaca i na toj Udruzi sudaca je zapravo pala kritika na sve osim na vlastite pogreške koje suci rade, pa su suci zadovoljni sa sudovanje, ali nisu zadovoljni sa pripremom kako se pripremaju, kako DORH obavlja svoj posao i nezadovoljni su općom klimom i percepcijom građana o sudovima. Međutim, nisu nezadovoljni time što sudski procesi u Hrvatskoj traju dvostruko duže nego što traju u zemljama EU, time nisu nezadovoljni. Pazite percepcija, čak je bilo gospodin Sessa je rekao da ili ne znam da li ste vi gospodine Hrvatin rekli da nedovoljno sagledavamo činjenicu da su suci dobronamjerni. Pa da li je dobronamjerno otezati sudske postupke, da li je dobronamjerno sve ovo što se događa u pravosuđu? Tko će vjerovati više nakon slučaja Bandić da postoji pravda, ne osuđujući gospodina Bandića? Tko će vjerovati sucima i sudovima u kojima ima odličnih sudaca, odličnih sudova ali ono da treba riješiti da treba pomesti pred svojim vratima je najvažnije valjda sucima kada različiti suci za iste predmete donose različite presude? Tko će vjerovati sucima kada radni spor traje 10 godina? 10 godina radni spor traje bez ikakve kazne. Još jednom ponavljam, rekao sam da ću to prijaviti DORH-u sutkinju koja to radi, 21 godinu ostavinska rasprava. Raskrčili su sve što ima, sutkinja em em nema vremena, em je na bolovanju po godinu dana. 21 godinu, pa to ima da svi daju ostavke koji su na vodećim pozicijama. 21 godinu sve su raskrčmili nema se više o čemu raspravljati, sada nema tko pokriti sudske troškove. To je nešto nevjerojatno što se događa. Kada zakažu dvije vlasti, znači kada kaže zakonodavna vlast, kada zakaže izvršna vlast, kome se građani obraćaju, to sam govorio i lani, za pomoć? Sudbenoj vlasti. Ona je po samoj svojoj suštini, po svom određenju zapravo nije, trebala bi biti najpravednija, najmoralnija, najetičnija. Kada u društvu sve zakaže građani se obraćaju zadnjoj istanci, a to je sucima koji trebaju ispraviti nepravdu koja se dogodila. Mnogobrojni primjeri dokazuju da to nije tako. Mnogi su trgovački sudovi trgovinski sudovi na kojim se trguje. Kada pitate strane ulagače što im najviše smeta u Hrvatskoj, zbog čega u Hrvatsku ne ulažu, brojna su istraživanja napravila. Na prvom mjestu, prva dva zauzimaju porezni sustav, nesigurni porezni sustav i drugo je nesigurnost hrvatskoga pravosuđa. Nikad se zna kada se uđe u sudnicu s kakvim će se rezultatom, nema tu sigurnosti koliko god je pravda na vašoj strani, nema sigurnosti. Pa često čujem jednu rečenicu koju su skovali pametni ljudi, da strancima u Hrvatskoj sve više strancima ne trebaju vize za ulazak u našu zemlju ali im treba naplaćivati ulaznicu jer ovdje u Hrvatskoj i kada se tiče samog pravosuđa ima više čuda nego u Disneylandu. I to je točno. Imate one presude na kojima se možete iščuđavati i reći jeli to ljudi moguće? Ono što sam rekao jučer i državnom odvjetniku gospodinu Cvitanu i što sam govorio prošle godine i kada je u pitanju bilo izvješće predsjednika Vrhovnoga suda, mi izgleda da živimo u paralelnim svjetovima. Ja nemam osjećaj onaj koji ima predsjednik suda, a nemaju ni građani. Na moju sreću moj osjećaj se poklapa ili moja percepcija sa percepcijom većine građana u RH. S jednim se moram složiti, u državi u kojoj ima toliko državnoga prostora viška DUDI ne zna kud bi s tim prostorom i DORH i sudovi kubure sa manjkom prostora. Nemoguće je da suci rade na računalima iz 2004.godine i sada mi govorimo o e-spisima. Pa na kojim će to oni računalima raditi? Koje programe podupiru ta računala? Ali istovremeno gospodin Zmajlović se može useliti u pompozne prostore, istovremeno mnoge agencije mnoge agencije imaju itekako viška prostora. Milijunske svote se godišnje daju za najam tog prostora ali za DORH i za sudove nema prostora. Za DORH i za sudove nema računala. Zašto? pa to je netko bi rekao nemojte vjerovati u zavjere, zašto se to ne radi. Ako su računala iz 2004., 2008.su već trebala biti nova, trebali su biti novi programi. Kao da država kaže ajmo mi baciti stigmu na njih na DORH i na sudove, neće obaviti svoj posao, nećemo im dati prostor, nećemo im dati novac za popunjavanje kadrova, za nove kadrove, ali ćemo ih kriviti da su krivi za sve. I tako ispada. Nije istina da Hrvatska nema dovoljno novaca da bi opremila Državno odvjetništvo, to nije istina jer to Državno odvjetništvo čim više radi više će biti vraćeno novca koji je pokraden Hrvatskoj, čim više sudovi obavljaju svoj posao više će novca biti vraćeno Hrvatskoj. Sada govorim o onom organiziranom kriminalu o korupciji, ne govorim o građanskim parnicama. Prema tome nije sve na sucima ali prije nego što može i predsjednik Vrhovnoga suda tražiti od društva, treba napraviti sve da u samoj sudačkoj organizaciji na sudovima, među sucima uvedemo ono što bi trebalo biti, jer građani se obraćaju sucima kada im svi zalupe vratima i kada ostanu sami sa nepravdom koja je za njih veliki zid. Mnogi su uništeni zbog loših presuda. U demokratskim društvima su suci sasvim sigurno iznimno cijenjeni, za njih vrijede posebna pravila ponašanja. Oni trebaju biti moralne vertikale, ja taj osjećaj nemam za dobar dio sudaca. tome, kao i jučer, imamo jednu statistiku koja ja vjerujem brojkama koje ste vi rekli, ali ta statistika ne govori o suštini pravosuđa u Hrvatskoj. I ponavljam koliko god se vi ne složili samnom, koliko god se gospodin …/Govornik se ne razumije./… sa ovim tvrdnjama, građani Republike Hrvatske a ova država postoji, sudovi postoje, DORH postoji zbog njih a ne zbog samih samih sudova i samih državnih odvjetništava. Hvala. to je lijepo. Međutim, zamjera im to Zakon o sudovima. Naime, Zakon kaže u članku 90. sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću a prethodno među dužnostima suca traži se, naravno zakon traži nepristranost i neovisnost. Jer ako se sudac javno bavi političkom djelatnošću i javno izražava svoje političke stavove, odnosno politička stajališta onda naravno jedan dio građana može izraziti sumnju u nepristranost i neovisnost. I to je činjenica i ja se slažem s vama, mi bismo morali bez obzira što će možda netko to razumjeti ili tumačiti kao pritisak na suce i na sudove raspravljati vrlo otvoreno o onome što ste također istaknuli a to je ujednačenost zapravo sudske prakse i kako to da u identičnim predmetima praktički se donose potpuno različite ili dijametralno suprotne presude. Međutim, tu vidim i još jedan problem vezan za neke skorašnje odluke i Ustavnoga suda, dakle i to treba staviti u kontekst rasprave o radu sudova. Naime Ustavni sud je nedavno kao što znamo ukinuo presudu i to ne bilo kojeg suda nego vrhovnog suda u jednom predmetu koji je tamo stajao 2010., znači 2010. je vrhovni sud donio odluku u jednom predmetu i onda je tek evo početkom ove godine Ustavni sud ukinuo tu presudu, vratio je na ponovno suđenje Vrhovnome sudu. Kakva je to isto tako poruka, dakle govorimo o vjerodostojnosti dakako u tumačenju među građanima i Vrhovnoga suda kao najviše instance, i tu vidim također problem. Dakle da neki predmet tako dugo čeka u ladici u Ustavnome sudu. Bojim se da će takvih slučajeva biti još više. Dakle to je isto nešto što mi moramo otvoriti i otvoreno o tome progovarati. Kada sam govorio o sucima da ne zamjeram kada govore, mislio sam kada govore o politici, kada govore o političarima, mi govorimo o sucima. Ne mislim da se mogu uključivati u rad stranaka, da mogu navijati na stranke kao što to neki i rade, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu to otvoreno radi, mislim čak se i zna koju funkciju će imati ako njegova stranka pobijedi. Ja ne zamjeram sucima kada govore o političarima, moralnije od vas, u svakom slučaju. Znači ne zamjeram im to jer ne smijemo mi biti pod staklenim zvonom i nismo, hvala Bogu, a ne smiju ni oni biti, ne smiju biti pod staklenim zvonom. Jer to je ono nemojte raspravljati o njihovim presudama jer šta, jer su sve dobre, jer su genijalne. Njihove odluke su sve dobre pa se ne mogu preispitati. Mislim da se mogu preispitati, naravno da se suci ne mogu baviti dnevnom politikom ali mogu iznositi svoja mišljenja ali ne na način kao što to neki rade. Vesna Sabolić, replika. kada ste rekli da je najslabija karika u hrvatskom društvu hrvatsko pravosuđe. Čak bismo se mogli složiti i sa konstatacijom da je hrvatsko pravosuđe rak rana u hrvatskom društvu ali se čini da se prema tome odnosimo kao i svaki uplašeni pacijent koji još nije dobio dijagnozu pa onda bježi od liječnika da ne bi dobio to saznanje o težini svoje bolesti. Hoću reći da se slažem i s vama kada ste rekli, iz svih izvješća, iz svih rasprava svi zaključujemo da je problem hrvatsko pravosuđe, da je prepreka razvoju hrvatskoga društva ali niti jedanput nismo sjeli svi zajedno i raspravljali o tome. Nema izlaza iz ove situacije dok zajedno sve tri grane vlasti ne sjednu i ne raspravljaju i ne dogovaraju koji je najbrži i najefikasniji model i način izlaska iz ove situacije u kojoj se hrvatsko pravosuđe nalazi. Naravno da to nije moguće ili barem po sadašnjem Poslovniku nije moguće na plenarnim raspravama ali to se ne događa ni na odborima. Na odborima bismo morali slušati predstavnike sve tri grane vlasti jer bez njihove suradnje nema rješenja. Međutim, treba slušati i druge čimbenike, to su ljudi iz stručne i znanstvene javnosti. Zato se slažem s vama oko ove činjenice koju ste rekli da ovdje treba sjediti, odnosno kada se o pravosuđu raspravlja treba sjediti i ministar pravosuđa ali i ljudi iz Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora. Hvala. mi bismo trebali napraviti tematsku sjednicu, ajmo to reći tematsku sjednicu, a uvod u tematsku sjednicu bi sasvim sigurno mogla biti izvješća. Ovdje se odrađuje zapravo posao u onom lošem smislu riječi. Predsjednik Vrhovnog suda obavi svoj posao, ne mislim sad u lošem smislu riječi nego u dobrom smislu riječi, vi napravite ono što vam je zakon propisao. Međutim, nema iza toga, nema dijaloga u tome. Mi kažemo svoje, a dijalog može biti između tri vlasti kao što ste vi rekli. To ne znači da mi predlažemo da nestane tih granica između te tri vlasti. Jednostavno bez toga da sudjeluje u reformama i zakonodavna, izvršna vlast ne može se pomoć sudbenoj vlasti, sudbenu vlast ne treba ostaviti samu za sebe. Sudbena vlast treba pomoć i ono što sam rekao, bilo bi dobro da vidimo što i unutar te sudbene vlasti znači u tim segmentima što nije dobro. Jer smo čuli jučer neke zamjerke, a čujemo i svakodnevno i čitamo o tim zamjerkama što DORH zamjera sudovima, što sudovi zamjeraju DORH-u. Pa onda se kaže ne može se dići optužnica jer istražne radnje nisu dobro napravljene ili optužnica je pala zbog toga i toga i da vidimo ono što se u nekim replikama i govorilo o tome, da vidimo kako nagraditi dobre suce, a kako kazniti loše suce. Zašto svi suci moraju biti doživotno suci ja se to pitam, ajde mi recite, zašto moraju svi suci biti, zašto jedna profesija mora biti takva, možda postoji razlog ali treba ga pojasniti, **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega nažalost ste u pravu kad kažete da neke presude izazivaju čuđenje. Zaista, neke ne bi izdržale ni test logike, a kamoli test zakonitosti. I nama treba odista radi zaštita sudačke profesije treba ponovo uvesti jer je do '97. godine u našem kaznenom zakonodavstvu i postojalo kazneno djelo kršenja zakona od strane suca. Slažem se s vama da sudačka profesija nije kao svaka druga, ona je poziv, ona ona je poziv, ona je način života. Suci zaista moraju biti svećenici pravde i pravo na neovisnog i stručnog suca ima svaki građanin. To je članak 6. Europske konvencije o ljudskim pravima. I zaista, što vrijedi čovjeku ako je 90% sudaca čestitih, obrazovanih, kvalificiranih, njega dopadne onaj koji nije takav. Dakle mi o zaključenju reforme pravosuđa ne možemo govoriti dok svaki sudac ne bude takav, a zato upravo treba se pobrinuti sama sudačka profesija jer su to tražili upravo da oni odlučuju koga će primati, koga će promovirati i koga će isključiti iz svojih redova. I ono što danas predsjednik Vrhovnog suda sa radošću ja bih rekla treba prihvatiti, a to je da Vrhovni sud može raditi odnosno suci mogu raditi prekovremeno, a to su uveli još Slovenci 2000. godine. Mi smo imali jedan projekt Hercules da se dobrim sucima koji ostvaruju normu omogući i dodatna zarada kako bi se riješili i dalje ovih neriješenih predmeta. udruga sudaca bila protiv ondašnjeg predsjednika suda i to je zapriječila. Prema tome, oni iz udruge sudaca koji pokrivaju neke stvari ne rade dobro i ne vole svoju profesiju jer su sami pozvani mangupe iz vlastitih redova odstraniti ili jednostavno im reći da ne mogu zadovoljiti visoke standarde koje od njih traži i Ustav i zakon.

koju su imali prije 15 dana ili mjesec dana ili možda i više, na koju je rekao gospodin Sesa, predsjednik udruge sudaca da su suci žrtve. Sad si zamislite one koji vode godinama sporove što će oni reći kakve su oni, čije su oni žrtve, čije su suci žrtve, a čije su građani žrtve. Slika suca kako mi zamišljamo da bi trebao biti, slika suca stvarna kakva je, je u opreci i stvarno mislim da je sudački poziv uzvišen poziv, da su to ljudi koji bi trebali kad čovjek stane pred zid da bi trebali biti ti koji koji će suditi po pravdi i koji će oplemeniti društvo. dobro znate da je vani nemoguće da odvjetnici razgovaraju sa sucima, a kod nas često vidim da se suci nalaze u prostorima ili da ne kažem u birtijama ili se druže s ljudima s kojima se pristojni ljudi ne smiju družiti, a kamoli suci i to jest činjenica na koju mi odmahujemo rukom. To ne znači svi ponovo ponavljam i to ne znači da svi koji rade da rade na način koji ne bi smjeli raditi.

Vrhovnog suda. Da, gospođa Sabolić je maloprije rekla, ja ću je parafrazirati, da jedna od najslabijih karika hrvatskog društva je hrvatsko pravosuđe i mislim da sam korektno vas citirao, ne parafrazirao. Sad da li je hrvatsko pravosuđe jedna od najslabijih karika hrvatskog društva ja to ne znam, ali znam da u zemlji gdje godišnje recimo ovaj dom usvaja 200, 300, a bilo je vremena i po 400 zakona, nitko se ne može snaći pa ne mogu se snaći niti hrvatski suci. I to je jedan ozbiljan problem hrvatskog društva, ta prenormiranost koja na kraju završava jednim nečinjenjem na što se na primjer jučer u raspravi pozivao gospodin Cvitan. Pozivao se na Zakon o kaznenom postupku, pozivao se na rokove. On otprilike je apelirao pa ne možemo postupati u tim zakonskim rokovima, rokovima, gotovo da je kumio, molio je, nešto učinite. I što onda recimo taj DORH čini? Ne čini ništa. Ja se slažem isto sa ovim što su govorili moji prethodnici, da suce na neki način treba izvući ispod staklenog zvona. I malo prije od predsjednika Vrhovnog suda čuli smo jadikovke koje smo imali prilike slušati i pri izvješću DORH-a. Nemamo dovoljno ljudi, nemamo vježbenika, ne znam ureda, aute, kvadrata, kompjutera, novaca, a ja sebi stalno postavljam pitanje da li postoji uopće volja da stvarno zaživi pravna država u ovoj državi, u ovoj zemlji i da ta pravda bude jednaka prema svima. Ono što bi moralo biti najčasnije u Hrvatskoj to je politika, makar na to možemo staviti veliki, veliki upitnik i normalno pravosuđe, odnosno sudstvo. Ali i na to možemo isto tako staviti veliki upitnik kao što možemo staviti i na hrvatske političare. Ako bi od nekog trebalo krenuti u ovome društvu, onda bi to trebali biti hrvatski suci. Ako bi nečiji status stalno trebalo preispitivati to je status hrvatskih sudaca. Suci ne mogu bez obzira koliko bili autonomni biti tretirani kao osobe koje su došle sa nekog drugog planeta. Prvo što bi suci morali učiniti, prvo znači na Internet staviti svoje imovinske kartice. To je conditio sine qua non povjerenja u pravosuđe. Drugo što bi trebali učiniti lišit se honorara. Ono što nije dopušteno nekome u politici ne može biti dopušteno nekome u pravosuđu. Mislim ovdje na primjer na ono možda najbanalnije, a o tome ću govoriti više. Recimo honorare za rad u Državnom sudbenom vijeću, ne znam 3000 kuna. Neka se dodatno nagradi i neka dodatno zaradi sudac, ali ne primati honorare sa strane. Ja ne mogu razumjeti da imovinske kartice naši suci moraju podastrijeti, ali da se onda te imovinske kartice ne smiju objavljivati. S druge strane usuđujem se reći da najimućniji proračunski korisnici sa najviše imovine ne računajući lokalnu izvršnu vlast, lokalne vlastodršce. To su suci. I to je naprosto istina. Ono malo što imamo prilike pratiti možemo se uvjeriti u ovo što govorim. Ne svi, neki jesu. Ono što nismo mogli, na primjer vjerovati u vrijeme suđenja predsjedniku Gospodarske komore je koliko je novaca Hrvatska gospodarska komora usmjeravala prema nekim sucima. Prema nekima 200, 300, 400 tisuća kuna. Ne znam da li u dvije godine ili u godinu dana. Da li suci mogu na ovo imati pravo? Da li mogu imati pravo na te honorare, da li je to s druge strane bila samo jedna dobra investicija. Vidimo da se ništa ne dešava. A koliko takvih investicija može biti u ovoj zemlji u hrvatsko pravosuđe. Ponavljam najčasnije mjesto u ovome društvu mora biti sudačko. Najveće mjesto koje mora biti pod nečijim povećalom isto tako mora biti sudačko. Sudac je taj koji odlučuje o nječijoj krivnji, o nečijoj slobodi, o zatvoru, budućnosti, egzistenciji, njegovom imenu. Ma ne samo njegovom nego i njegove obitelji. Odgovornost suca je ogromna. Bolje je da je sto krivih, ja ću uvijek reći na slobodi, nego da je jedan nedužan u zatvoru. Odgovornost za krive sudačke odluke, nema je. I to se jasno i imamo stalno tih krivih odluka. I to se dešava. Često čak i drugostupanjskih sudova, evo ili u zadnje vrijeme i Vrhovnog suda. Kriva presuda može uništiti naprosto čovjeka. S druge strane, u ovoj razorenoj zemlji bez novaca ma nitko ne može naprosto izboriti pravdu pred našim sudom. Ti ljudi su doslovce osuđeni na jednu tihu eutanaziju. Kako voditi sporove bez novca u zemlji bankrotiranog građanstva? sve više, pardon sve više odvjetnika vodi sporove pro bono. Normalno da će se svi nasmijati na tu tvrdnju i da mi nitko neće vjerovati kao što ni ja ne vjerujem ovima odvjetnicima da ima takvih takvih altruista u ovoj zemlji koji bi bez naknade nekoga zastupali i to u najsloženijim parnicama koje im odvraćaju pozornost od drugih predmeta dvije, tri, možda i pet i više godina. U ovoj zemlji pravda košta, u ovoj zemlji sud košta. Nekad je to bilo apsolutno drugačije. Sudstvo je bilo besplatno, bilježnika nije bilo, školstvo je bilo besplatno, zdravstvo je bilo besplatno. Danas sve to košta. Zato što je zdravstvo bilo besplatno ostali su oni lijepi, divni, krasni običaji, ljudski običaji, tako smo odgojeni da liječniku odnesete bombonjeru, pri većoj operaciji jedan pršut. O.k. Nemam ništa protiv toga. Na zapadu toga nema. Ali to nije problem broj jedan. Problem je ako među sucima ima isto tako ljudi koji su skloni. Lako jednoj bombonjeri ili jednome pršutu, nego nečinjenju. Čitav niz presuda je promatrano sa strane teško dokučiti ili bolje rečeno shvatiti. Danas čitam u jednim našim novinama da je poništena presuda generalu Krulcu. Slična situacija je bila bivšem ministru obrane. Ista takva situacija je bila bivšem ne znam ministru turizma itd. itd. Ja neću o tome, ali da je možda netko drugi na njihovoj poziciji ti ljudi bi doslovce bili uništeni. Ja se želim ovdje između ostalog pozvati na dvije presude Suda u Kutini, odnosno u Varaždinu glede tih famoznih Raiffeisen štedionica, zadruga ili kako ih ja nazivam posuilnica. Ovdje imam jedan primjer, mi svi govorimo o švicarcu, a pogledajte što oni rade. Gospođa Božica, da ne govorim o prezimenu, 2008. godine uzela je 12 530 eura kredita. Dosada otplatila 50 tisuća eura i još je dužna 32 721 eura. Prodaju joj nekretninu itd., itd. Želim samo reći da ako su švicarci nepravda, a jesu nepravda, onda su ovi krediti Raiffeisen posuilnica nepravda na kvadrat. Ja doista molim da kroz neko autentično tumačenje ili ne znam što Vrhovni sud odredi kako postupiti u tim slučajevima. Ako po pitanju švicarca HNB i Vlada recimo da nisu učinili dovoljno, a nisu, sad se nešto počelo mijenjati, po pitanju tih Raiffeisen kredita HNB, bivši predsjednikov ured ne znam otvoreno su paktirali sa kreditorima na štetu hrvatskih građana, odnosno Hrvatske države. Iznosi u švicarcima ili bolje rečeno ti krediti u švicarcima bili su nezakoniti. To su i sudovi utvrdili. Ali ovi Raiffeisen zadruga su apsolutno nelegalni jer su ih dodjeljivale zadruge koje uopće nisu bile registrirane za tu vrst poslovanja u RH i nitko da se tim pitanjima pitanjima dosada pozabavi. Imamo ovdje čitav niz tablica, ja ću samo nekoliko naprosto apostrofirati. Strana 15., proračunski prihodi sudova. Znači, 2009. milijardu i 445 milijuna kuna, 2013. milijardu i 248 milijuna kuna. Znači, proračun naših sudova je -197%. Ogromna ušteda, normalno, možda i na efikasnost pojedinih odluka. To je – 17, 18%. To je gotovo jedna petina ili neka bude, da, to je jedna petina sredstava ili jedna šestina. Tko to može naprosto izdržati? Pa ne mogu to izdržati niti hrvatski sudovi. Na strani 10., samo da nađem, ovdje je dana tablica broj zaposlenih na određeno, neodređeno vrijeme u 2014. Pa se govori da na neodređeno 6178, određeno 588 osoba, ukupno 6766. Da pri općinskim sudovima znači radi 4039, županijskim sudovima 809 ljudi, prekršajnim sudovima 1068, trgovačkim njih 535, upravnim sudovima 71 itd., itd. do Vrhovnog suda njih 67. Na strani 11. govori se o sljedećem, da 2014. godine od ukupno 1903 pravosudnih dužnosnika žena je bilo 1319 ili ukupno 76%, među namještenicima žena je 87%, sveukupno 82%. Nemam ništa protiv toga. A što se tiče opterećenosti sudaca predmetima po grani prava za 2014. godine po sucu znači u kaznenim predmetima znači primljeno je po sucu 182 predmeta, u građanskim 447, u upravnim 272, u trgovačkim 262, u prekršajnim 550 i sad bi to trebalo dijeliti sa brojem tih sudaca pa bi naprosto došli do podatke o njihovoj stvarnoj opterećenosti. Ono što mene zanima, doduše to je više stvar politike, to je više stvar Sabora nego sudaca, što recimo naši suci misle o novom teritorijalnom ustrojstvu? Gledano po proračunu moglo bi se sad zaključiti da ovaj ustroj manje košta, gledano po broju predmeta da su sad sudovi čak i ažurniji ali ja osobno smatram da najbolji ustroj kojega smo imali teritorijalni pa samim time i sudski je onaj koji je bio na dijelu do '93. gdje su općinski sudovi na neki način korespondirali sa ondašnjim skupštinama općina. Meni se čini da je to bio najbolji ustroj. Ne računajući recimo da je dio predmeta prebačen na bilježnike, točno tad nismo imali tih godina ni ovoliki broj trgovačkih sudova ali da imali smo i negdje oko 600 tisuća zaposlenih više, doduše u nekom udruženom radu kako smo to zvali. I slažem se da je Hrvatska trebala nešto promijeniti kad je riječ o pravnom ustroju kao što isto sada treba ili zrela je za jedan teritorijalni redizajn. Taj redizajn je izostao, ali mislim da smo se u nekom periodu, u nekom razdoblju sa hrvatskim pravosuđem poigravali. Zato su iz hrvatskog pravosuđa u odvjetnike možda otišli najbolji kadrovi. Sve u svemu zanimljivi su i podaci na strani 99. ovog izvješća glede delegacije pojedinih predmeta pa tako onda vidimo o kojem se zapravo ovdje broju radi. Ono što je meni zapelo za oko da Općinski građanski sud u Zagrebu prepustio je Općinskom sudu u Labinu 400 ovršnih predmeta, zatim zagrebački Sudu u Pazinu isto tako 400 predmeta pa zagrebački sud porečkom 150, zagrebački sud bujskom negdje 250 I zanimljivo je i ovo da Općinski sud u Poreču kad je riječ o kaznenim predmetima Općinskom sudu u Pazinu 321, onaj u Rovinju Općinskom sudu u Puli 84 predmeta itd. Sve u svemu zanimljivo izvješće, apsolutno neće biti nikoga ko ga vjerojatno neće podržati, ali da je potrebno otvoreno progovoriti u ovome što se slušalo cijeli dan za govornicom Hrvatskog sabora u to nema nikakve sumnje. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Peđa Grbin.

Počet ću nečime što sam pred kojih pola sata čuo i reći da je doista pred nama statistika. Da mi pred sobom imamo statistiku, mi pred sobom imamo skup određenih podataka koji za razliku od stava kolega koji su govorili prije mene jako puno o pravosuđu i o stanju pravosuđa u RH. Osim skupa podataka mi imamo i čitav niz opservacija koje je iznio predsjednik Vrhovnog suda RH. Mi se s njima možemo slagati, ne moramo se slagati ali te opservacije su iznijete u cilju, u dobroj namjeri da se stanje u pravosuđu RH dodatno poboljša. Da li je pravosuđe u RH u bajnom stanju? Nije. Da li je u dobrom stanju? Vjerojatno nije ni to. Ali pravosuđe u RH nije u onako lošem stanju kao što se uporno pokušava prikazati. Pravosuđe u RH danas više nije rak rana hrvatskog društva. Ima problema, ali ti se problemi kontinuirano rješavaju, kontinuirano se rješavaju na temelju propisa koje donosi ovaj dom, na temelju rada Ministarstva pravosuđa ali prije svega na temelju rada vrijednih sudaca koji nekad, a tome sam kao odvjetnik i sam svjedočio u doista nehumanim i neljudskim uvjetima rade svoj posao. Da li grešaka ima, ima ih, ima ih ali kada imate postupak recimo parnični u njemu uvijek imate dvije strane, najmanje dvije strane. Jedna strana tvrdi a druga strana tvrdi b. Sud u takvoj situaciji mora presuditi. I svaki put će imati najmanje jednu stranu koja nije zadovoljna odlukom koju je sud donio. Moramo biti svjesni da kada netko tvrdi da je presuda nezakonita, da je presuda loša, da to često čini iz prostog razloga što presuda nije bila u njegovu korist. Svatko tko je ikada radio poslove vezane s pravosuđem zna da je to tako i zna koji su razlozi za to. E sada, u prethodnim diskusijama pojavila se još jedna teza koju ja nikako ne mogu prihvatiti a to je teza da se treba govoriti o konkretnim predmetima. I postavilo se pitanje pa zbog čega je govor o konkretnim predmetima zabranjen? Pokušat ću odgovoriti i na to pitanje, a odgovor je vrlo jednostavan. Odgovor zašto je razgovor o konkretnim predmetima zabranjen proizlazi iz jedne sitnice koja se zove dioba vlasti. U Hrvatskom slučaju trodioba vlasti. A to je sitnica koja vlast dijeli na sudbenu, zakonodavnu i izvršnu i svaka od tih vlasti ima svoju zadaću. Zadaća sudbene vlasti je da sudi u konkretnim predmetima na temelju zakona koje je donio Hrvatskim sabor. Svaka rasprava o pojedinačnom predmetu htjeli mi to priznati ili ne predstavlja pritisak jer može stvoriti drugačiju odluku o konkretnom slučaju kod osobe koja bi trebala suditi a to je nepristrani sudac. I svaki takav pritisak je zabranjen jer narušava ono o čemu sam prethodno govorio a to je trodioba vlasti. E sada, probat ću govoriti o nečemu o čemu bi danas trebali govoriti ali iz diskusija kolega koji su govorili prije mene jako sam malo čuo o tome a to je izvješće predsjednika Vrhovnog suda RH o stanju sudbene vlasti u RH. Prije Prije svega zahvalit ću predsjedniku što je uputio ispravak izvješća, odnosno što je prihvatio sugestije koje smo dali na sjednici Odbora za pravosuđe i ukazali na određene tehničke greške što za razliku od stavova koje sam prije čuo pokazuje da ipak sjednice odbora nečemu koriste. E sada, što je najvažnije što možemo iz ovog izvješća vidjeti? To su dva podatka. Prvi je podatak o stanju neriješenih predmeta. Sa gotovo 700 tisuća broj neriješenih predmeta u RH smanjen je u godinu dana na manje od 600 tisuća, konkretno na 574 783 predmeta. To znači da je predmeta 17% manje u godinu dana. Ako mene pitate to je vrlo dobar rezultat. pardon neriješenih predmeta na kraju godine plod je prije svega smanjenog priljeva predmeta. Predmeta je u godinu dana bilo za 150, odnosno čak i više od toga 150 tisuća manje. Zbog čega je došlo do ovakvog smanjenja priljeva predmeta? Prije svega zbog određenih reformi. Prva od njih možda i najvažnija u tom kontekstu je reforma prekršajnog zakonodavstva. Podsjetiti ću vas prije nekoliko godina izmijenili smo prekršajno zakonodavstvo i omogućili smo stvari koje u kaznenom zakonodavstvu čitav niz godina postoje, a to je blaže kažnjavanje onih koji priznaju počinjenje prekršaja odnosno koji na licu mjesta, a kasnije reformom i u roku od par dana nakon počinjenja prekršaja pristaju sami platiti kaznu. Koji je rezultat toga? Rezultat toga je da prekršajni postupci pokazuju dobru, rekao bih čak odličnu tendenciju a broj neriješenih predmeta po sucu prekršajnog suda smanjen je sa 413 na 240 neriješenih predmeta po sudu. To znači da suci zbog smanjenog priljeva broja predmeta mogu rješavati one prekršajne predmete koji su dosada često završavali u zastari, a prekršajno zakonodavstvo nam postaje sve ažurnije. Sljedeći rezultat toga je da će se na prekršajnom sudovanju smanjiti potreban broj sudaca koji će poslije toga moći biti raspoređeni u druge predmete odnosno u druge grane sudovanja kao što je primjerice kazneno kazneno sudovanje i na taj način omogućiti dodatno ažurnije rješavanje predmeta i u tim postupcima. Što se tiče kaznenog sudovanja tu ipak postoje određeni problemi na koje smo ukazivali na sjednici odbora i ukazat ćemo ponovno ovdje danas, a to je činjenica da iako je smanjen priljev predmeta raste broj neriješenih predmeta na kaznenim sudovima i mislim da bi se tome trebalo posvetiti dodatnu pažnju. Predsjednik je još i na sjednici odbora objašnjavao koji su razlozi tome, dio razloga se može prihvatiti, a dio problema vjerujem da će se riješiti i kroz ovo o čemu sam prethodno govorio, a to je prebacivanje određenog broja sudaca sa prekršajnih na kaznene postupke. Nadalje, imamo građanske postupke i ovdje se vidi određena pozitivna tendencija prije svega izražena u činjenici smanjena priljeva predmeta. Također smanjen je i broj predmeta u radu po sucu sa 1.059 na 949 predmeta što pokazuje smanjenje pritiska odnosno opterećenosti sudaca za više od 10%. Međutim ovdje moram ukazati da se prije svega radi o ovršnim predmetima odnosno o smanjenju priljeva koje je prouzročeno određenim reformama u području ovršnog zakonodavstva. Što se tiče građanskih predmeta opet je potrebno ukazati da drugostupanjski predmeti unatoč zakonskim izmjenama pokazuju da u određenom broju raste broj ukinutih presuda i u apsolutno i u relativnom broju, a činjenica da nam je svima želja da se predmeti rješavaju što je moguće brže odnosno da maksimalno smanjimo broj ukinutih predmeta koji se vraćaju na ponovni postupak. U trgovačkim sporovima vidljivo je veliko opterećenje sudaca čemu ćemo morati posvetiti daljnju pažnju. Grana jedna sudovanja koja je predstavljala možda i najveći problem hrvatskog sudstva iako nije bila toliko u žiži javnosti, bilo je svakako upravno sudovanje. donedavno smo imali prvostupanjsko upravno sudovanje gdje je postojao samo jedan upravni sud u Zagrebu, Upravni sud RH koji je u nejavnim pisanim postupcima rješavao drugostupanjskih u pravilu drugostupanjskih odluka upravnih tijela. Odluke tog suda čekale su se 3, 4 godine poslali bi i čekali za 3, 4 godine vas je iznenadila kuverta u kojoj je bila presuda koja je rijetko kada po sadržaju svog obrazloženja mogla zadovoljiti neke standarde koje od sudskih presuda tražimo. došlo je do promjena, uvedeno je dvostupanjsko upravno sudovanje, Visoki upravni sud u Zagrebu je drastično smanjio broj zaostataka što će osigurati da po žalbama vrlo ažurno rješava novo prispjele predmete, a prvostupanjski upravni sudovi su se suočili ipak sa činjenicom da su tek ustrojeni, da se navikavamo na novi način rješavanja predmeta i došlo je naravno velikog priljeva tih predmeta koji su poprilično opteretili rad tih sudova. Međutim raste broj riješenih predmeta što pokazuje da ćemo vrlo skoro doći do stupnja ažurnosti gdje će se predmeti i na upravnim sudovima prvog stupnja rješavati više-manje kako pristižu, a s obzirom na smanjenje opterećenosti Visokog upravnog suda i drugostupanjski predmeti će se dosta brzo rješavati što pokazuje da smo uz zakonsku reformu i uz rad vrijednih pravosudnih dužnosnika na području upravnog sudovanja postigli odlične mjere. ovdje ću završiti o govoru o pojedinim dijelovima ovog izvješća i reći ću da apsolutno pozdravljamo činjenicu da je predsjednik Vrhovnog suda iznio određene prijedloge i određene sugestije kako bi se mogli izmijeniti propisi koji reguliraju rad pravosuđa. Svjesni smo da u Hrvatskoj postoji jedan pa možemo ga nazvati zakonodavni optimizam koji dovodi do toga da ponekad i prečesto mijenjamo propise. Ti propisi nisu samo oni propisi koji reguliraju rad sudova, dapače, ti su propisi puno češće oni propisi koji bi ti sudovi trebali primjenjivati i činjenica je da u tom segmentu mi kao zakonodavac i ne pomažemo baš našim sudovima i našim pravosudnim dužnosnicima. U tom kontekstu svakako treba razmotriti sve primjedbe koje su dane i vidjeti kako možemo pospješiti i svoj rad, a onda i rad onih na koje se naši zakoni odnose. Međutim u pogledu materijalnih problema, da kao što sam već spomenuo doista ti materijalni problemi u radu sudova postoje, ali je isto tako činjenica da kada pogledamo određene iznose koji se u Hrvatskoj izdvajaju za rad sudova i kada se ti iznosi stave u realnost hrvatskog BDP-a i hrvatskog proračunskog izdvajanja odnosno hrvatskog proračuna, vidljivo je da oni ne odstupaju drastično od europskog prosjeka. Moguće je razgovarati o tome da li se ti iznosi koji se izdvajaju racionalno troše, apsolutno o tome treba razgovarati, međutim kada govorimo o ukupnim sredstvima koji se izdvajaju za rad pravosuđa, moramo biti svjesni vremena i uvjeta u kojima živimo. Ukratko, mi u SDP-u pozdravljamo činjenicu da evo već drugu godinu raspravljamo o stanju pravosuđa. Nadamo se da će se kolege koje budu i nakon nas raspravljali danas uspjet izdić od rasprave o pojedinom predmetu i koncentrirati se na ono što je doista bitno, a to je stanje u pravosuđu u cjelini. I ovo izvješće koje je pred nama, te ističemo da ćemo izvješće koje je pred nama prihvatiti. Hvala. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Grbin spomenuli ste jednu zaista sitnicu, … sitnicama vezanu za Ustav i ustavne vrednote, a tiče trodiobe vlasti, zaista se trodioba vlasti vrlo često u Hrvatskoj zaboravlja. Međutim trodioba vlasti znači, vi ste spomenuli u kontekstu nemogućnosti komentiranja presuda, odnosno rada sudova, međutim svakako vrijedi i obrnuto. Dakle trodioba vlasti znači da se ni jedna grana vlasti drugoj grani vlasti ne miješa u posao. Ali, vjerujem da se slažete, što se tiče presuda konačne i pravomoćne presude možemo komentirati međutim prvostupanjske političari ne bi smjeli komentirati kao ni procese. Međutim i podizanja optužnica i cijeli taj pravosudni proces ne bi bilo dobro da političari komentiraju ali često se to događa. jučer u raspravi o radu Državnog odvjetništva također sam to napomenula da se vrlo često različiti procesi, otvaranja istraga, podizanja optužnica pa onda prvostupanjske presude itd., komentiraju kao političke radnje, političke presude, političko podizanje optužnica itd.. To jest jedan od problema i to, slažem se s vama može biti svojevrstan pritisak na rad i represivnog aparata, ali svakako i na rad sudova. Ali je isto tako sigurno da suci ne mogu jednako tako komentirati rad političara niti u izvršnoj, niti u zakonodavnoj vlasti. to je nešto što spada i u taj kontekst. Tako da mislim da bismo vrlo često morali u Hrvatskom saboru podsjećati na to što piše u Ustavu Republike Hrvatske jer mnogi to zaista katkada namjerno ili ne namjerno Znači trodioba vlasti da, ali svi zajedno smo ovisni o jednom a to je interes Republike Hrvatske, interes hrvatskih građanki i građana a u interesu njihovom je brzo, pravedno i ujednačeno suđenje. Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Pa poštovana kolegice Kosor, neću reći da ste potpuno u pravu, reći ću da ste donekle u pravu, jer mislim da nije samo da neki zaboravljaju nego neki ni ne znaju šta je trodioba vlasti pa je to često razlog njihovog nastupanja. Ali u segmentu gdje govorite o komentiranju i miješanju u rad, tu ste u potpunosti u pravu. Naravno, naravno da netko kada je izabrao sudačku dužnost pristao je da se na njega primjenjuju određena pravila. Isto kao što smo mi postavši političari pristali da se na nas primjenjuju određena pravila i o tome smo primjerice puno razgovarali kada smo razgovarali o pravilima koja se tiču sprječavanja sukoba interesa, objavi imovinskih kartica itd.. Međutim, jedno od tih pravila je i da ne smijemo komentirati postupke, upravo to što ste rekli, postupke koji su u tijeku. Ne samo prvostupanjske presude, u pravu ste, i sam način vođenja postupka itd.. Mi se možemo s time intimno slagati ili ne slagati ali moramo čekati da se iscrpi redovan pravni put da bi mogli iznijeti svoj sud. E onda kada je donijeta pravomoćna sudska presuda s njom se trebamo upoznati i itekako ju imamo pravo komentirati. A onda na temelju toga i eventualno intervenirati. Pa ako vidimo da postoji određena sudska praksa s kojom nismo zadovoljni ili za koju smatramo da nije nije usklađena u potpunosti sa zakonom onda je i naša obveza kao zakonodavca intervenirati. I to nije nešto što se događa samo u Hrvatskoj, od Europske unije gdje se zakoni mijenjaju na temelju odluka Europskog suda pa do Sjedinjenih Američkih Država gdje su nekad i predsjednici nezadovoljni odlukama Vrhovnog suda predlagali nove zakone kako bi spriječili da se to ponovi. Ali nikad, nikad nisu intervenirali i miješali se u same tijekove postupka. E to je ono što moramo naučiti. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, kolega Boro Grubišić.

od klubovi koji su već govorili odnosno njihovih predstavnika čuli puno toga i teško je nešto posredovati ali pokušati ću nešto da kažem izvorno ili originalno kako god hoćete reći o Izvješću Izvješću Vrhovnog suda Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2014. godinu. Naime, opći je dojam u Republici Hrvatskoj da je stanje države u cjelini, dakle stanje gospodarsko, zatim društveno, pa i da kažem jedno stanje općeg morala u Republici Hrvatskoj se reflektira zapravo i na stanje sudstva u Republici Hrvatskoj. Percepcija, dakle rada sudstva u Republici Hrvatskoj kao što i mnogi percipiraju i naš rad, dakle našeg predstavničkog tijela najvišega i ocjenjuju u anketama sa -2, +2 itd. zbog mnogo stvari. Takva je i percepcija dakle i izvršne vlasti ali također i sudbene vlasti. Percepcija koja proistječe iz počevši od neujednačene sudske prakse, pa zatim od dugotrajnog sudovanje koje se provodi. Pa zatim od, na kraju krajeva i ono što je rekao kolega Grbin od subjektivnog osjećaja onih koji su, uvijek u sporu imate dvije strane koje izgube dakle u sudovanju. Pa zatim dakle pretrpanosti sudova, zatim delegacije sudovanja iz jednog mjesta u drugo i iz puno toga. A o korupciji i eventualno u sudstvu nemamo ovdje ni mjere kako reče kolega Lesar niti imamo problem borbe protiv korupcije u sudstvu iako kada se provode ankete o o percepciji korupcije u hrvatskom društvu onda imate zdravstvo, izvršna vlast ali imate i sudstvo i tamo postoji postotak ljudi koji vjeruju ili koji misle da ima korupcije i u sudstvu. Kaže se u ovim izvješćima da je neriješenih predmeta u Republici Hrvatskoj 17% manje u 2014. u odnosu na 2013. Tome je razlog zaista prije svega su neke reforme koje su provedene poglavito u prekršajnom sudovanju, u prekršajnom sudstvu gdje je zaista jedna pragmatična, praktična mjera provedena gdje ljudi kada priznaju pogrešku, prekršaj onda mogu u roku od 3 dana ili pak odmah na licu mjesta platiti taj svoj prekršaj odnosno kaznu i nakon toga nema pokretanja prekršajnog sudskog postupka što je vrlo dobro. I vidi se i rezultat u da kažem smanjenju broja slučajeva i pritiska na prekršajne sudove pa i broja slučajeva po pojedinom sucu u prekršajnim sudovima. Čini se da smo malo zaboravili i da za ovih godinu dana, a i prijašnjih godina ali zaista imamo veliki odljev stanovnika iz Republike Hrvatske i to obitelji ukupnih. Pa pošto imamo manji broj rođenih, manji broj imamo upisanih u škole, čak je smanjio se broj nezaposlenih pa imamo i određene dakle izljeve i hvalospjeve smanjenom broju nezaposlenih, a zapravo je taj broj smanjen isključivo odlasku ili kako netko reče ovdje slobodi tržišta radne snage i usluga u Europskoj uniji gdje je eto Hrvatska pod navodnike i hrvatski ljudi iskoristili tu mogućnost pa su otišli van. E sada kada je dakle manji broj građana vjerojatno je za očekivati da je i manji broj novih predmeta koji dolaze na sudove i to je jedan od razloga koji doprinose da kažem ukupnom skoru poboljšanja rada naših sudova. Ja sam razmišljao o tome kako je ovdje netko govorio da pojedini sudovi donose drugačije presude dakle o presude dakle o istim slučajevima, dakle postoji pa čak i netko reče dijametralno suprotne odluke u da postoji neujednačenost sudske prakse. Razmišljao sam i o tome da ili barem smo gledali filmove kada suci primjenjuju odluke Vrhovnog suda SAD-a i pozivaju se na određene presude Vrhovnog suda SAD-a, dakle da bi takva ista praksa bila i u slučaju i može se primijeniti i u slučaju Hrvatske pa mi nije jasno da postoje dijametralno suprotne presude pojedinih sudova o gotovo ili otprilike analogno istim slučajevima. Razumni rokovi. Pitamo što su to uopće razumni rokovi. Ovdje imamo tablice, zaista je ovo izvješće podastrto mnogobrojnim tablicama tako da za proučavanje ovoga izvješća koje je statistički fantastično obrađeno, imamo rokove koji ovdje pišu 3 godine i preko 10, oni sporovi koji traju preko 10 godina. Netko je rekao ovdje da radni sporovi, dakle da broj radnih sporova raste, a odštete padaju. E sada naravno da Vrhovni sud Hrvatske ne može kada govorimo o odštetama ne može ili ne bi trebao pisati o odštetama koje naši građani zbog nerazumnog roka suđenja dobivaju na europskom sudu u Strassbourgu prilikom tužbe Republike Hrvatske zbog nerazumnog roka sudovanja. Postoje različita izvješća o tome, iako to ministar pravosuđa bolje zna, dakle to i nije zapravo posao, ne želim gospodina Hrvatina izlagati tome, on se brine o sudovima u Republici Hrvatskoj i o naknadama za troškove nerazumnog sudovanja u Republici Hrvatskoj koje su sudovi ili Vrhovni sud koji je procijenio. Ali taj iznos je sasvim sigurno, imamo saznanja daleko, daleko veći nego što su iznosi koji su dosuđeni u Republici Hrvatskoj za suđenje u nerazumnom roku i iznose desetine milijuna eura što je opterećenje za državni proračun naravno. Sve ide i na naše porezne obveznike. O tome da od '97. ne postoji zakon kojim bi se eventualno moglo i sankcionirati suce za kršenje zakona i suđenje protivno zakonskim propisima, dakle o tome da može postojati sankcioniranje sudaca u tom smislu, oni su izabrani dakle doživotno ili do mirovine, svoj radni vijek da provedu da sudu, o tome ne možemo ništa govoriti jer taj zakon od '97. godine više ne postoji. Ono što je značajno u ovom izvješću, dosad sam ovako pokušao naći u tablicama, a to je koliko je presuda potvrđeno u drugostupanjskim postupcima, koliko ih je ukinuto, preinačeno ili vraćeno u prvostupanjski postupak zapravo u građanskim parnicama što je ajde relativno neću reći najvažnije, kazneni i ovaj građanski dio, ali u građanskim parnicama je to postotak od 2/3 potvrđenih presuda, 66-67%, a u kaznenom dijelu 61-62% potvrđenih presuda. Možemo li to uspoređivati sa prijašnjim godinama i je li potrebno uspoređivati teško je reći, no možda bi bilo dobro uspoređivati sa inozemnim inozemnim iskustvima, dakle iskustvima drugih sudova odnosno sudstva u Europskoj uniji. Mislim tu nemamo takvo saznanje o tome da je to uspoređivano, ali možda ne bi bilo loše upravo da bismo eventualno mogli govoriti o kvaliteti sudovanja i o tome da je taj broj od 66, 67% potvrđenih prvostupanjskih presuda nešto što je tako otprilike i u Europi. Iako nikada ne možemo znati subjektivni dojam one strane koja je izgubila spor. Naravno, uvijek postoje dvije strane i da hoće li ta druga strana ulaziti u drugostupanjski postupak žalbom ili neće. To je stvar kako kažu u Zagorju na sod, na sod idemo i E sad bilo je govora o samom materijalnom stanju našeg sudstva i o, pa i o prostorima u kojima rade. Ja sam hajde barem upoznat sa onim što se događa na sudu u Slavonskom Brodu i u Županijskom odakle dolazim. I da je bio problem rekonstrukcije, obnove Županijskog suda u Slavonskom Brodu. Ali sad je evo sve to nekako riješeno. Ali sve u svemu netko je spomenuo da postoji plan uvođenja menadžera, dakle u sudove koji bi se onda zvali ravnatelji sudova, a na Županijskom sudu bio bi predsjednik suda. Dakle, poput medicine. Bio bi medicinski ravnatelj i onaj ekonomski ravnatelj koji bi brinuo o tom tijeku novca, materijalnim uvjetima i sve ono što je vezano uz sudove. Bi li to iziskivalo dodatne troškove, dakle zapošljavanja takvih ili koliko bi oni, dakle svojim radom omogućili, dakle jedan bolji materijalni položaj sudova teško je reći. I ako postoji namjera izvršne vlasti da i takvu stvar uvede u sudstvo. Informatizacija. Meni nije jasno da smo mi u proračunu za ovu godinu, pa i za prošlu godinu u stavkama pojedinih ministarstava, agencija imali oko 600 milijuna kuna za informatizaciju. Pa je očito sudstvo ostalo pomalo uskraćeno u tom smislu, iako bi bilo potrebno s obzirom na uvođenje e-spisa, s obzirom na sve druge metode modernizacije sudstva, da bi bilo sasvim potrebno zahvatiti to modernizacijom u smislu informatizacije i sudstvo u Republici Hrvatskoj. To podržavam, naravno da se to sprovede. obzirom da je ovo izvješće, dakle tako dobro, točno, dakle statistički obrađeno i da očito postoji tendencija smanjivanja broja i neriješenih slučajeva, smanjivanje pa čak i priljeva novih slučajeva nadam se da će i ovaj sustav delegiranja koji ovdje vidimo kamo sve nije recimo sud u Zagrebu delegirao svoje slučajeve svoje slučajeve od Ivanić grada, Gorice, Novog Zagreba, ne znam ni ja gdje sve ne u okolna mjesta, pa i u udaljenija mjesta. Ogulin na primjer također ima slučaj koji su delegirani u Ogulin. Pa onda imate troškove putovanja i ostalog za stranke koje putuju iz Zagreba u Ogulin, tako da klub HDSSB-a neće biti naravno protiv ovog izvješća, jer zaista podastrto mnogobrojnim argumentima i tablicama. Jedino što nam preostaje još proučavati malo ovo jer ima zaista zanimljivih podataka. Eto hvala vam lijepo. Pa kažete kolega i s pravom to je već bilo više puta istaknuto. Ja mislim da to zaslužuje da se ponovi da u istim predmetima, odnosno u vrlo sličnim stvarima sudovi donose različite Ja mislim da o tome mi zaista se trebamo, time se trebamo posebno pozabaviti odnosno i sam Vrhovni sud. Svaka vlast da bi bila objektivna, da bi uživala povjerenje svojih vlastitih građana mora biti predvidiva, mora biti izračunjiva. Tako da otprilike građanin zna što ga čeka pred sudom. Jer ako uopće ne zna što će mu se tamo dogoditi uza svu dokumentaciju, onda je to veliki Naravno da postoje, da nema zakona koji ne iziskuje i tumačenje. Međutim, postoje granice tumačenja. Postoje granice zakonitosti. A šta je ono što prelazi u nezakonitost. Prema tome, ako su zakoni jasni, ako neka norma ne iziskuje takvo tumačenje, onda se ne može presuditi na način da to zakon uopće tako ne predviđa, odnosno predviđa nešto drugačije. Kaže se ovdje često da je nepovjerenje građana jer pola je zadovoljno koje je uspjelo, a pola nije koje nije uspjelo. Međutim, neke zemlje u svakim zemljama, svugdje postoje dvije stranke. Ali kako to da su neki građani u nekim zemljama zadovoljni svojim pravosuđem od 80 do 90%. Zašto? Jer je nevin znao da je nevin, kriv je znao da je kriv i dobra su obrazloženja koje građani prihvaćaju. Dakle, ako se krivi, dok god se krivi nada a nevin strepi onda smo svi mi u problemu. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo kolegice Ingrid, vi ste pravnica i sve u svemu mislim da ste upravo, da vas je zaintrigirala ova moja konstatacija da ste još bolje od mene obrazložili i da ste se složili zapravo sa mnom. Naime, postoje različite presude, dakle otprilike o istim slučajevima, ali ne samo različite. Rekao sam čak i dijametralno suprotne što je još, dakle gore, još ekstremnije od ovoga. A to izaziva kod građana, vi ste rekli da građani znaju što očekuju, otprilike što mogu očekivati. To kod građana izaziva pravnu nesigurnost. smo nećemo pojedinačne slučajeve navoditi da ne bih ulazio ja u odluke i nezavisnost sudstva. Ali zaista kod građana ako postoji pravna nesigurnost onda postoji i to da teško vjeruju i slabo vjeruju sudovima. Da, i drugim vlastima naravno. Kažu oni su podržani od ovoga, od onoga. I naravno ide, to se širi od sudstva pa do izvršne vlasti. Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega u svom izlaganju pokrenuli ste čini mi se jedno dosta važno pitanje. Govorili ste o tome da se veliki iznosi plaćaju zbog toga što nije ispoštovan onaj razumni rok kod suđenja. Meni se čini da bi o tome se možda netko iz sudbene vlasti trebao očitovati. Evo, ovdje imamo predsjednika Vrhovnog suda, što s onim stvarno slučajevima u kojima zbog nesavjesnog postupanja sudaca, u kojima zbog aljkavog postupanja imamo uistinu velike štete za Proračun RH? Nekad to može biti zbog toga što je jednostavno sustav takav ali u nekim slučajevima stalno se može primijetiti da zbog jednostavnog lošeg skrivljenog ponašanja određenih stvarno fizičkih sudaca imenom i prezimenom imamo počinjenu štetu.

po meni čak mislim da bi i o tome možda trebalo pokrenuti javnu raspravu, premda moj opći dojam je, znam dosta sudaca velika ogromna većina njih su stvarno časni ljudi koji savjesno obavljaju svoju dužnost, ali tim više zbog onih možda vrlo malog postotka koji baca možda krivu sliku na cijeli sustav trebalo bi porazgovarati o tim stvarima. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Boro Grubišić, odgovor na repliku. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Oštete zbog suđenja u nerazumnom roku, dakle u rokovima koji su zaista ogromni i veliki, desetine godina neki traju, dakle 20 i više godina, dakle te presude koje je Europski sud donio one čak i ne predmnijevaju ni tko je kriv ni tko je u pravu u tom sporu. One sude zbog nerazumnog roka, a ne sude u smislu cilja nekakve žalbe, tužbe itd. Ne, sude samo zbog nerazumnog roka. Tako da i krivac može dobiti naknadu jer se to odužilo ne znam ni ja koliko. (SDP)** Kolega Boro Grubišić, samo trenutak. Imam čast pozdraviti Izaslanstvo Poljskog parlamenta koji je posjetio Hrvatsku i prisutni su na našoj galeriji.

Zahvaljujem. Evo kolega slažem se sa dosta vaših teza iznesenih u ime kluba vašeg. Točno je da je razuman rok itekako potreban kako bi se steklo i povjerenje u sudstvo. Problem sa recimo parničnim postupcima koji traju preko 10 godina u kojima županijski sudovi vrlo često po nekoliko puta vraćaju na prvostupanjski sud, umjesto da možda recimo u nekom drugom krugu ajmo tako reći žalbi da oni sami odluče o meritumu stvari. Možda bi se tako riješili neki problemi. Ali ne beskonačno vraćanje, možda nam predsjednik suda može reći nešto o tome, ne beskonačno vraćanje na prvostupanjski sud i odugovlačenje postupaka. Najčešće je to u parničnim postupcima. Ili recimo zanimalo bi me zašto Vrhovni sud odbija revizija određenog postotka? Najveći dio zahtjeva za revizijom parničnih postupaka, konkretno čini mi se da imam jedan prigovor od jednog građanina, od njih 54 ili 56, 54 je odbijeno, a samo 2 su djelomično prihvaćena. Dakle, i to je možda interesantno koji je razlog odbijanja revizije određenih postupaka za koje su se eventualno stekli uvjeti. sudovanja u istoj stvari gdje dva različita suda donesu dvije različite odluke ja tu moram pohvaliti Vrhovni sud jer je spasio ugled, čast i obraz hrvatskog sudstva u slučaju koji je bio vrlo važan pri ulasku Hrvatske u EU a tiče se dobro poznatih slučajeva Perković i Mustač gdje smo imali na dva suda imali smo dvije različite odluke. I u svakom slučaju za pohvalu je odluka koju je donio u konačnici Vrhovni sud po tim pitanjima jer doista su

dakle naravno ispravnu odluku po meni naravno i po vama iako ne smijemo i po sudu jel', odluku u svezi slučaja Perković onda odmah da nastavim. Dakle, ekspeditivnost suđenja se vidi, a ona je dostupna s obzirom na medije i Internet i sve ostalo, dakle ekspeditivnost suda u Njemačkoj koji takav ajde recimo zamršen, doduše kazneni slučaj, vodi vrlo ekspeditivno za razliku od vi ste rekli parnični postupci koji traju desetine godina. Ali za razliku od nekih evo da kažem naših sudova gdje za, ne mogu ulaziti u objektivnost suda kada odgađa ili kada zbog nečega da ne kažem banalnog itd. pa onda građani dakle gube povjerenje. Ili pak kad netko ne dođe, nekakvo obrazloženje koje je, mislim ima tu svega. Ali nećemo rekli smo ulaziti u pojedinačne slučajeve. Uvjeren sam da naši suci časno rade svoj posao, u velikoj većini. A da postoji dakle gubitak povjerenja i zbog nekih pojedinaca koji zaista možda i odugovlače pitanje s namjerom, bez namjere to je upitno i teško objašnjivo i teško dokazivo da kažem li postoji namjera ili ne zavlačenja suđenja u nerazumnom roku. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista kolegica Vesna Škare-Ožbolt. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine predsjedniče Vrhovnog suda, kolegice i kolege. Naš klub će naravno podržati ovo izvješće jer ga smatramo vrlo kompletnim, cjelovitim, dobrim i vrlo informativnim. Naime, mi smo u vrlo kratko vrijeme mogli, imali na uvid dva izvješća predsjednika Vrhovnog suda, jedno za 2013.godinu, jedno za 2014.godinu. A nekako u ovo isto vrijeme između ta dva izvješća stigao je pregled stanja o području pravosuđa u EU za 2014.godinu i doista trendovi poboljšanja kad gledamo Hrvatsku vidljivi su i u očima EU. Trendovi poboljšanja su prisutni, međutim nama se i dalje prigovara da još uvijek nismo proveli sve one reformske korake koji su potrebni da bi hrvatsko pravosuđe bilo efikasno, dakle učinkovito i da bi bilo kvalitetno. Zanimljivo je kako su, na što su zemlje članice EU stavile naglasak u svojim reformskim potezima koje su provele u 2014.godini. Naviše su stavile naglasak na ojačavanje alata informacijske i komunikacijske tehnologije za pravosudni sustav. Mi smo tu kada gledamo naše reforme u 2014.godini za pravosuđe mi smo tu praktički napravili vrlo malo. Nešto jesmo, ali nedovoljno. A kao što sam već rekla zagrizli smo u jedan veliki kolač reorganizacije mreže sudova, ispretumbali smo sudove, vjerojatno i potrošili novce, shvatili tek sada da novaca nema dovoljno umjesto da smo te postojeće novce potrošili za uvođenje efikasnosti, uvođenje kvalitete, plaćanje prekovremenih sati i rada sucima i onda bi se ti zaostaci koji su nama stalno nekakav kamen, mi plivamo prema površini ali nikako da isplivamo, onda bi se ti zaostaci riješili. I kada bi se to riješilo lakše bi bilo sudovanje, a onda bi nekako vjerojatno nekako stekli i mogućnosti da u proračune za iduće razdoblje stavimo i obnovu zgrada, i informatizaciju, i uvođenje E spisa kako bi doista sudovi mogli u pravom smislu riječi provesti sve one reformske korake koje smo prošle godine usvajali, a to je prebacivanje i slanje spisa iz Zagreba u Dubrovnik na županijski sud kako bi on riješio problem. Dakle, ne bi bilo potrebno plaćati silne poštarine za ogromne spise npr. sa zagrebačkih sudova koji bi išli u Dubrovnik na županijski sud. Moglo bi se samo poslati putem E spisa. Ali to Hrvatska nažalost nema. I doista čini mi se da bacamo novce u vjetar sa ovakvim načinom kakav smo donijeli odluku da o rotirajućim, praktički rotirajućem preraspodjeli spisa u Hrvatskoj. Zanimljiv je podatak još u ovom pregledu stanja, u području pravosuđa da je preko 20% sudaca sudjelovalo u trajnom osposobljavanju o pravo EU. Ja govorim o prosjeku u drugim zemljama, ne govorim o hrvatskom prosjeku. Namjerno ne govorim o hrvatskom prosjeku zato što ga mi nismo dobili, nismo ga dobili zato što ga očito ni nemamo. Jer kada sam ja prošli put pitala ovdje predstavnike pravosuđa, koliko je to hrvatskih sudaca, ili koliki je plan da se, koliki je broj hrvatskih sudaca se planira provesti i poslati na edukaciju oko prava EU, a onda mi nije nitko znao dati konkretan odgovor. Na to su europske zemlje u prošloj godini stavile prilično velik naglasak. Stavili su naglasak i na besplatan internetski pristup građanskim i trgovačkim predmetima. Na svu sreću Hrvatska to već ima. Možda smo sada malo i pretjerali jer vi danas možete vidjeti sve presude općinskih sudova na E oglasnoj ploči, ali apsolutno sve. Svaki dan se šibaju presude i objavljuju presude na E oglasnoj ploči, međutim one nisu animnizirane. Pa doista postavljam pitanje, Vrhovni sud drži kriterije animniziranja presuda, dakle doista čini mi se da se na ovaj način niži sudovi ne ponašaju u skladu sa Vrhovnim sudom i na tim presudama doista piše ime i prezime a to nisu samo presude oko međa, to nisu samo presude oko utvrđivanja prava vlasništva, tu ima i naknada šteta, i materijalnih i nematerijalnih i doista i doista tu evo gospodine predsjedniče Vrhovnog suda možda bi trebali ukazati sudskoj upravi da ipak presude objavljuje, ali da ih ne objavljuje sa punim imenima. Isto tako zamijećeno je u Hrvatskoj od strane EU u tom pregledu stanja za pravosuđe da što je viši sud to je niži udio sutkinja i da ta i da ta ravnomjerna raspoređenost, nije to samo boljka naše, nego je to boljka i u drugim europskim zemljama, ali kod nas je dosta prisutna ona je još prilično neuravnotežena. Dakle, mislim da je trebalo i da simpatično je ovo bilo kad je predsjednik Vrhovnog suda rekao nemamo novaca, imamo proračun takav kakav imamo ali rad i kontrola je prisutna. to je doista tako i to su jedina dva mehanizama koja preostaju pravosuđu kada ih država stišće za većom učinkovitošću, a ne daju im sredstva. I mislim da tu doista kao što smo jučer zaključili da Državno odvjetništvu nisu dovoljna sredstva koja ima, a očekivanja su ogromna. Takva su očekivanja od pravosuđa u idućem razdoblja jednako tako velika, posebno zato što je to područje pod stalnim promatranjem, stalnim nadzorom iz EU. Pravosuđe je tamo toliko dobilo da tako kažem na pažnji da se razgovara i donose odluke na koji način pravosuđe staviti u funkciju povećanog gospodarskog oporavka neke zemlje. Sa ovakvim pristupom da stalno tražimo od pravosuđa postizanje efikasnosti i kvalitete, bez ulaganja, a ovog trenutka doista ja ne vidim nikakva konkretna ulaganja u pravosuđe niti u infrastrukturu od svih infrastrukturnih projekata se odustalo zbog nedostatka novaca, od ovog uvođenja e-spisa nikako da se uvede, postavlja se onda pitanja u što se ulaže? Ne ulaže se ni u dovoljnoj mjeri ni u edukaciju, ni u usavršavanje sudaca, a onda se postavlja pitanje možemo li toliko baš gnječiti i pritiskati, a bez da se u proračunu osiguraju sredstva? I zato ovo izvješće gledamo kao jedan dobar pokazatelj gdje treba jednostavno malo više preraspodijeliti u državnom proračunu kako bi kako bi ta očekivanja koja imamo od pravosuđa, pravosuđe u pravom smislu riječi i opravdalo. Inače mi ćemo podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. Kolegice Škare Ožbolt dakle vi ste danas jedna od onih koji ponavlja ono što je rekao i predsjednik Vrhovnog suda, a to je nedostatak novaca. Očigledno su svi shvatili da s kresanjem sredstava će se zadovoljiti određene potrebe, a ne shvaćaju da strukturne reforme u državnoj upravi ali segmentalno po resorima možda u prvom trenutku traže više novaca da bi kasnije to bilo daleko manje novaca. I sada se vidi koliko ona odredba u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti da svaki predlagatelj zakona mora prilikom prijedloga zakona dati i procjenu i ocjenu fiskalnog učinka toga zakona ne na razini godine nego u višegodišnjem razdoblju iz jednostavno razloga da se jasno vidi vizija što se želi postići s tim zakonom. Ne može se govoriti o napretku u pravosuđu ako nema tehničkog unapređenja iz jednostavnog razloga što je u pravosuđu jedan veliki problem što su administrativno zatrpani, a da ne govorim o gruntovnici koja u ovom trenutku je samo 17% vlasnika uvedeno putem OIB-a a još veliki broj vlasnika nije uveden putem JMBG-a koji je stavljen van snage prije 12 godina, a to je jedini identifikacijski znak da se razvoje vlasnici u pojedinim mjestima gdje njih ima 10, 20 sa istim imenom. I dok se god to ne riješi mi ne možemo govoriti da će pravosuđe biti efikasno bar što se tiče ovog gospodarskog dijela, a da ne govorimo o ovim drugim segmentima zbog nepovezanosti državne uprave, onda vrlo teško pravosuđe i u drugim postupcima može biti efikasno. ovo fiktivno smanjenje materijalnih troškova u prosvjeti, u zdravstvu, u pravosuđa itekako skupo platiti za sljedeće 2, 3 godine zato što smo nažalost tehnički nazadovali. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Poštovani kolega Šuker čitate mi misli i govorite upravo ono što i ja isto tako mislim. Naime, ako se sjećate mi smo ovdje kada je bilo govora o reformi pravosuđa pitali ministra koliko će to koštati, koliko stoji ta reforma pravosuđa i kolike su procjene, da li su napravljene simulacije. Bilo je rečeno da nisu. a prema tome ušli smo u nešto za što ne znamo koliko će uopće koštati i koliko to sve stoji. Spomenuli ste gruntovnicu, da, u gruntovnici još uvijek nije uveden OIB, postoji zakonska obaveza, on se kroz zakonsku obavezu tek sada uvodi, ali vi imate tamo predmete koji … postupke koji se sada vode, a počeli su 2005.godine još uvijek nisu dovršeni, a riječ je o vlasništvu. Dakle ako nemate čisto vlasništvo ne možete pokretati gospodarstvo, ne možete pokretati građevinske ili bilo koje druge trgovačke inicijative. Prema tome, ovo je veliki problem. i sada da su se novci uložili ovi postojeći novci da su se uložili i preraspodijeli npr. i u plaćanje prekovremenih sati onda bi se to puno lakše počistilo u prekovremenom radu i do rezultata čistog vlasništva došli bi daleko prije i onda bi mogli reći imamo i mi pravosuđe u funkciji razvoja gospodarstva. A ovako ga nažalost nemamo. Krenuli smo u reformu za koju ne znamo ni koliko će koštati, kada će završiti i uopće tek ćemo vidjeti prave rezultate ove reforme možda idućem izvješću predsjednika Vrhovnog suda. U ime Kluba zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine predsjedniče Vrhovnog suda, kolegice i kolege. Ja se jako, jako želim složiti, sada više ne znam tko je to od kolega rekao tijekom prijepodnevnog dijela rasprave kako bi bilo dobro da raspravi i o ovom izvješću, ali i izvješću koje smo imali na dnevnom redu jučer, bude nazočan ministar pravosuđa. I bilo bi dobro to uvesti evo u sljedećem sazivu Hrvatskoga sabora kao neku dobru praksu da ministar pravosuđa tko god to bude nazoči ovakvim raspravama o ovako važnim izvješćima koji mogu utrti put za budućnost i da onda evo se i ministar pravosuđa javi i da odmah imamo odgovor budući da je jedna od tema koja se provlači kroz sve rasprave do sada upravo nedostatak financijskih sredstava za rad sudova, za edukaciju, za usavršavanje za sve ono što je normalna svakodnevica svakoga suca. Bilo bi dobro i važno vidjeti kako onda to ministar pravosuđa, naravno u korelaciji sa ministrom financija vidi i za donošenje proračuna koji je pred nama. Nadam se da će to jednom postati praksa zato što ovako se čini kao da svatko govori svoje a nitko zapravo nikoga u konačnici ne čuje. Da je rad sudova važan i za funkcioniranje gospodarstva ili za ono što se često spominje a malo tko zapravo kaže što bi to značilo dakle i za provođenje reformi i za u konačnici u konačnici konačni oporavak gospodarstva i za ulaganja za investicije i za investitore dakako daje jedan čvrst, odlučan pravosudni sustav u kojem sudovi sude ujednačeno, u kojem postoji jamstvo za brzo i učinkovito suđenje jest jedan od elemenata koji su važni kod odluka velikih, osobito velikih investitora kada se odlučuju investirati u Republiku Hrvatsku. Dakle i dugotrajnost ali često i ta neujednačena sudska praksa su bile zapreke za neke investitore koji se nisu odlučili ulagati u Hrvatsku. Dakle puno je posla pred nama i ja ću krenuti zapravo od zaključnog pregleda i pravaca djelovanja koje je u svom izvješću naznačio predsjednik Vrhovnoga suda. Dakle unatoč činjenici da imamo smanjenje broja predmeta, neriješenih predmeta i činjenice da je u usporedbi sa 2013. to jedan trend kojim bi mogli biti relativno zadovoljni ali ono što se evo i u ovom zaključku konstatira jest priljev novih predmeta. I po tome smo zaista visoko u Europskoj uniji, po tome smo visoko i po tome mogla bih reći da vodimo i to nije dobro. kako i tu se navodi zašto je to tako, dakle sudovima je ostavljena dužnost, zakonska obveza arbitrirati i donositi odluke u mnogim slučajevima. A tko to propisuje? Hrvatski sabor. A gdje to u zakonima? ja mislim da je jedan od pravaca kojima bismo trebali ići dobro razmotriti mogućnost kroz promjene nekih zakona jednako tako oteretiti sudove. Dakle promjena nekih zakona koje upućuje isključivo na sud kao konačnu instancu bi mogla voditi nekom rješavanju. Smanjenje broja predmeta, dakle kako se navodi, nastavak trenda već bitnog smanjivanja broja predmeta koji su ostali u radu na kraju kalendarske godine, najniži evo u proteklih 25 godina, to je dobro ali dalje naravno ne možemo biti zadovoljni i ja sam sigurna da ni predsjednik Vrhovnog suda ali ni suci nisu tim trendom zadovoljni. Dolazim ponovno na proračunska sredstva. Dakle ovdje se u završnom pregledu konstatira među ostalim da nisu osigurana sredstva koja bi bila dostatna, mislim da je dobro citirati zato da i javnost čuje što to zapravo piše niti za nabavu domaće stručne literature a posebice ne za literaturu koja je nužna za primjenu europske pravne stečevine. E pa kako možemo očekivati usavršavanje tog iznimno važnog segmenta i vlasti u Hrvatskoj, dakle jednu od grana vlasti ako nema dovoljno sredstava niti za nabavu domaće, stručne literature i naravno za dodatnu edukaciju. Donošenje svakog zakona koji je naravno, koji bitno utječe na život u Hrvatskoj pa onda naravno u konačnici spada i među one koje suci moraju tumačiti a često smo nezadovoljni tumačenjem zakona naravno da zahtjeva edukaciju osobito kada se mijenjaju veliki veliki zakoni poput kaznenoga, Zakona o kaznenom postupku itd.. I prostorni problemi koje je gospodin Hrvatin iznio u svom uvodnom slovu zaista nevjerojatno da ima sudova koji dijele neke prostore sa nekim, bilo kim, bilo kojom drugom institucijom ili bilo kojim drugim pravnim subjektom. To je naravno važno i zbog onoga što nismo posebno spominjali u ovoj raspravi a to je sigurnost sudova i sigurnost sudaca. Jer nemili događaji i sada već davne '99. godine i zagrebačkog suda kada su evo ubijena i stranka i sutkinja i odvjetnica pokazuje da nikada dovoljno opreza. Bilo je takvih slučajeva i nakon toga, ne tako drastičnih ali sigurnost sudaca koji se donošenjem odluka osobito u kompliciranim predmetima izlažu, izlažu i svoje obitelji i svoje živote dakako da mora biti u potpunosti zajamčena. E sada biti će jako, jako važno i jako zanimljivo vidjeti izvješće koje će predsjednik Vrhovnog suda podnijeti za 2015. godinu. broj sudova treba dodatno smanjiti. Znači sa 158 na 77. Od 2007. kada smo imali 256 sudova evo dolazimo na 77. Međutim, drastično smanjivanje broja sudova nije dovelo do drastičnog smanjivanja broja neriješenih predmeta. Istina da broj predmeta, o tome sam nedavno nešto govorila u jednoj replici, broj kaznenih predmeta, osobito koji padaju u zastaru zaista pada i 2014. ih je bilo samo 13, 2007. ih je bilo 402. Dakle tu je postignut važan pomak i to zaista treba pohvaliti. Međutim, bojim se da ovo drastično smanjenje sudova koje smo mi naravno osobito podržavali, smanjivanje sudova, racionaliziranje procesa u pregovorima za ulazak u Europsku uniju, ali sad ćemo vidjeti. Ja ne kažem da se može dogoditi obrnuti proces, međutim nisam sigurna hoće li smanjivanje, dodatno smanjivanje broja sudova dovesti do onoga što mora biti cilj: brzo, učinkovito, pravedno, zakonito suđenje koje može dovesti i onda do drastičnog smanjivanja predmeta. Vraćam se još jednom na sredstva koja su predviđena i za ovu godinu. Podsjećam evo da je rebalansom prošle godine povećan taj iznos za 86 milijuna kuna, međutim ono što je izvjesno kad se pogleda u strukturu proračuna za sudove jest činjenica da najveći dio opet odlazi za plaće. Dakle u prošloj godini je to 875 milijuna kuna koje odlazi isključivo na plaće. Preostatak je premali za kapacitiranje i prostora i povezivanje i sve ono što je nužno za sudove, rad sudova u 21. stoljeću u zemlji članici Suci naravno moraju biti dovoljno plaćeni, moraju biti dobro plaćeni jer su suci ti koji su posljednja instanca za mnoge građane, mnoge koji su na rubu izdržljivosti, na rubu egzistencije, koji ne vjeruju više nikome. Zato suci jesu oni kojima se kad im se pokuca očekuje zapravo ruka spasa i zato je važno povjerenje u suce. Suci su naravno samo ljudi, zato moramo voditi brigu da budu dobro educirani, da budu dobro praćeni, ali isto tako da njihova imovina i sve ono što su stekli u vrijeme svoga mandata koji je kao što znamo iznimno zaštićen, bude jednako tako dostupno javnosti. Dakle to dovodi onda do punog i stvarnog povjerenja u njihove odluke, kakve god one bile. Netko već reče, naravno u postupku postoje dvije stranke, u svakom slučaju uvijek jedna nezadovoljna. Međutim ono što je bitno i kad smo nezadovoljni moramo biti sigurni da suci nisu bili instrumentalizirani politički i da nisu bili na bilo koji način potkupljeni. Na kraju bih još jedanput samo potaknula i u ovoj raspravi, ali potaknula možda i nadležne naše odbore, o tome smo govorili i prošli put kod prošloga izvješća pa se nije dogodilo, dakle mislim da bi bilo dobra i važna i vrijedna da naši odbori, primjerice za pravosuđe, za zakonodavstvo, za Ustav organiziraju zaista jednu široku tematsku raspravu o ovoj temi, da se na tu raspravu pozovu i drugi suci drugih, osobito velikih sudova kao što su recimo županijski sud ili ova 4 županijska suda koji sude i u uskočkim predmetima, ali i za ratne zločine. I da ovo izvješće koje ste nam podnijeli bude podloga za raspravu, jednu naravno uz puno uvažavanje svih vas koji ste govorili i koji ćete govorili ali jednu stručnu raspravu koja bi mogla onda poslužiti i kao određena smjernica ili smjernice za to što ubuduće trebamo raditi. Jer naravno, svaki ministar pravosuđa koji dođe želi unijeti nešto novo, novo, predlaže neke promjene, neke novosti koje mogu biti dobre, ali i ne moraju biti dobre u smislu da ne vode do krajnjega rezultata. Mi ćemo dakako podržati ovo izvješće. Hvala. potpredsjednice. Gospodine predsjedniče Vrhovnog suda, kolegice i kolege. Pa evo pred ovako velikim auditorijem govorimo o temi koja je itekako bitna i klub HDZ-a će malo na drugačiji način promatrat ovo izvješće jer mislim da u kontekstu koja je već 7 godina u krizi, u recesiji, promatrat ovo izvješće a ne pogledati utjecaj pravosuđa na sva kretanja u gospodarstvu bi bilo u najmanju ruku neozbiljno neozbiljno jer naprosto neke stvari se moraju presjeći da bi i gospodarstvenicima bilo lakše, a i samim tim građanima. Dakle kad govorimo o gospodarskom aspektu vrlo je interesantno da ovdje danas nitko nije spomenuo stečajeve ili stečajni suci i Visoki trgovački sud ne spadaju u ovu sferu koju pokriva Vrhovni sud, međutim mislim da o njima treba progovoriti jer kad prođe određeno vrijeme onda će se vidjeti koliko se kroz stečajeve nanijelo štete u Republici Hrvatskoj. Ja ću spomenut samo jedan predmet koji me posebno boli, a to je stečaj komunalnog poduzeća u Velikoj Gorici koje je pokrenuto 2000. i praktički trajalo je 14 godina iako je situacija bila kristalno jasna. Međutim, jedan od ključnih problema je bio kako komunalnu infrastrukturu isključiti iz stečajne mase jer ne može biti u stečajnoj masi nešto što je od strateškog interesa kako za jedinicu lokalne samouprave tako i za grad. I možemo takve paralele povući kroz niz trgovačkih društava koja su raskrčmena da koristim taj narodni izraz. Krčmila se pojedina imovina, strojevi, nekretnine iako mnoga od tih poduzeća su mogla opstati, mogla raditi, možda ih restruktuirati sa manjim brojem radnika. I govoriti o izvješću koje podnosi predsjednik Vrhovnog suda a ne spomenuti ovaj segment mislim da naprosto se ne smije zaobići. Jer Visoki trgovački sud je itekako bitan, jednoj poruci koju šalje svim potencijalnim investitorima u RH a to je pravna sigurnost. Na žalost mnogi su u Hrvatskoj uložili novce po jednim zakonima, pa im se onda kasnije presuđivalo po drugim zakonima. Međutim, zbog svih tih nejasnoća šalje se jedna loša poruka svima onima koji bi htjeli ulagati u Hrvatsku. Jer kad pogledate nekakvu rang listu što je nekome bitno da ulaže u jednu zemlju onda su vam tri parametra vrlo Jedna je politička sigurnost, drugo je pravna sigurnost i to je i treće je porezna stabilnost. To su tri razloga koja su ključna za nekoga tko donosi odluku gdje će uložiti novce. I zato kažem ne možemo govoriti o ovom izvješću, a da se ne dotaknemo naprosto te teme. Jer mislim da je ona u ovom trenutku u Hrvatskoj pitanje svih pitanja. Jer u ovom trenutku je pitanje svih pitanja kako gospodarski pokrenuti Republiku Hrvatsku, kako otvoriti nekoliko desetaka tisuća radnih mjesta. Onda sve ove priče i oko proračuna i oko problema mirovinskoga će imati jednu sasvim drugačiju dimenziju i porezno opterećenje će imati jednu sasvim drugačiju dimenziju. A u tom segmentu gospodarskog oporavka Republike Hrvatske pravosuđe mora itekako podnesti teret. Zašto? zato što se ne može dogoditi da netko tko duguje nekome za nekakvu izvršenu uslugu ili prodanu robu ne plaća po 5, 10 godina ili dapače ta poduzeća završe u stečaju, jer ne mogu podmiriti svoje obveze. Ako je nešto kristalno jasno, ako postoje svi dokumenti da temeljem kojih je obveza stvorena, onda se taj proces ne može voditi pet ili deset godina. On se naprosto mora završiti u rekordno kratkom roku. I onda one silne milijarde koje su vrlo često ovdje predmet prepucavanja neće biti predmet prepucavanja, nego se točno znati tko i zbog čega je ostao dužan. Jer gledajte, u lancu neplaćanja prvi koji ne plati za sobom vuče 10, 20, a nekada i nekoliko stotina drugih kojima onaj kome on nije platio ne plati te obveze i u principu stradaju mali. Imali smo priliku o tome raspravljati kad se ovdje raspravljalo o predstečajnim nagodbama. vrlo interesantno jedno različito gledanje i različito tumačenje pravne struke. Dobro je imati različito mišljenje, međutim pravosuđe je tu da štiti one kojima je zaštita potrebna. Da li su u predstečajnim nagodbama oni najmanji i najsitniji ostali zaštićeni? Nisu. Jer zato se opet vraćam na Visoki trgovački sud. Poduzeća, kćeri, bake, dede ili kak' se već sve ne zovu su razno raznim posudbama došle do 50, 60% potraživanja i na takav način su praktički došli do toga da imaju sve sve ovlasti za donošenje predstečajnog plana i programa. I u toj cijeloj priči tko je izvisio, izvisili su oni koji su imali sitna potraživanja jer njih praktički nitko ništa nije pitao. O ničem nisu mogli donosit odluku. Njima je rečeno bit će vam plaćeno za tri, četiri ili pet godina bez kamata 30, 40 ili 50, govorim napamet posto iznosa i u principu te male poduzetnike nitko nije štitio. je tu struka naprosto morala stati u obranu tih, naprosto je morala stati, a ne da se mi u javnosti gledamo, prepucavanje nekoliko sudaca. Jedni govore ovako, drugi govore onako. Zašto ovo sve govorim? Pa zato što je to život. To su radna mjesta. To su prihodi državnog proračuna i to su sredstva koja su možda mogli riješiti materijalni problem s kojim se muči i pravosuđe. Na kraju krajeva o tome je nešto govorio i državni odvjetnik. I da završim ovaj dio priče. Sljedeći dio priče je naprosto kojeg neću prešutat, ne želim i danas sam već dva, tri puta o njemu govorio. To je problem gruntovnice. Dakle i tada predsjednik Vrhovnog suda gospodin Hrvatin je dao punu podršku kad smo krenuli u projekt OIB-a kao i svi ostali i glavni državni odvjetnik i svi. Zašto? Zato što su bili svjesni alata koje je država i ljudi koji rade u državnoj upravi i pravosuđu dobivaju. Međutim, netko je naprosto u datom momentu povukao ručnu kočnicu. A sad ću vam reći istinu. U trenutku kad smo krenuli sa OIB-om i kad se on trebao uvoditi u gruntovnice samo 15% vlasnika u gruntovnici je bilo zavedeno putem jedinstvenog matičnog broja građana koji je zakonski ukinut. Dakle, njegova primjena je ukinuta ako se ne varam 2002. godine, samo 15%. A JMBG je bio referentni podatak temeljem kojega se dodjeljivao OIB, ništa drugo niste imali. I kad se to napravilo, kad je ministar zadnji put predlagao nekakav zakon prije nekoliko mjeseci, onda sam ga pitao koliko je u ovom trenutku vlasnika nekretnina

Probajte kupit u Dalmaciji neku parcelu gdje je jedan dio familije preko oceana i praktički tamo već treća četvrta generacija, pa probajte riješiti 10 ili 15 kvadrata da bi mogli oformiti jednu građevinsku parcelu, onda ćete si vidjeti što vam se događa. A opet treba govoriti u kontekstu onoga što je danas rak rana RH a to je gospodarstvo. To su investicije. Ne možete dovući nekoga da investira svoje novce ako s jedne strane ima pravnu nesigurnost i ako mu treba 2 godine da riješi imovinsko-pravne odnose u RH, a to to je gruntovnica. I naprosto nije bitno koliko košta, i nije bitno da li će Hrvatska imati u ovoj godini deficit veći 100 ili 200 tisuća, da li će Vlada prikazati deficit od 12 milijardi 800 ili 13,5 milijardi a Europska komisija će reći oni 18,8 milijardi ima stvari koje se naprosto moraju napraviti. Moraju se napraviti da se pošalje dobra poruka. I jedna od tih stvari je i urediti gruntovnicu da se točno zna tko je i kakav vlasnik. I to je ono što pravosuđu naprosto, kažem to nema cijene. Jer to će se vrlo brzo vratiti kroz proračunske prihode, vratit će se vrlo brzo jedinicama lokalne samouprave kroz komunalni doprinos koji će ubirat temeljem investicija koje će se dogoditi na njihovom terenu. I to treba gledati na takav način. I zato kad donosimo zakone u ovom Saboru zato je to ugrađeno u Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji je donesen 2010. godine da onaj tko predlaže zakon mora dati ocjenu i procjenu fiskalnog učinka, ne za godinu dana nego za duži vremenski period iz jednostavnog razloga da vidimo što donosimo, što će se dogoditi. I ako se to ne dogodi onda se može reći da se to nije dogodilo, a ne da ovdje predsjednik Vrhovnog suda mora nama danas reći istinu što se dogodilo i što se krije iza smanjenja pozicije materijalnih troškova. Slična situacija je i na drugim ministarstvima, na Ministarstvu pravosuđa. Da, suci nisu dobili kompjutore, elementarnu stvar. Ne možemo danas tražiti od njih da netko tipka zapisnik i ovako i onako i tražiti od njih da budu efikasni. Ne možemo od njih tražiti ako nemaju kompletnu stručnu literaturu, ako ne mogu proći edukaciju, osobito u ovim gospodarskim predmetima pa i u ovim kaznenim predmetima koji imaju i krvnog delikta i svega ne možemo tražiti da budu efikasni. Jer kako ćemo tražiti od nekoga da bude efikasan ako mu ne date mogućnost da se educira? To je ista priča da tražite od atletičara da 100 metara trči što ja znam za 9 sekundi recimo ili manje a istovremeno mu ne date mogućnost da 2 mjeseca trenira. Ili tražite od nogometaša da odigra utakmicu u punom tempu al on 2 mjeseca ne trenira jer nema stadiona, nema kopačke i nešto slično. Karikiram vrlo grubo ali nažalost to je istina. Jer vrijednost tih kompjutera nije ništa u odnosu na vrijednost koju daje efikasno pravosuđe. Edukacija, edukacija je nešto što se može svesti pod zajednički nazivnik kompletne državne uprave. Uzmimo bilo koju državnu službu, bilo koje ministarstvo i pogledati kad je koliko puta godišnje imaju nekakve programe edukacije da usvoje nova znanja, nove vrijednosti. Pogledajte koliko smo mi zakona promijenili ovdje, koliko zakona i pravnih stečevina usklađujemo sa pravnim stečevinama EU. Da li su naši ljudi koji trebaju provoditi te zakone educirani? Nisu. ako nisu educirani onda se nemojmo uopće čuditi da po istom predmetu postupaju na dva različita načina. To je isključivo posljedica nejasnoće propisa. A da ne govorim toga da smo mi ulaskom u EU, prihvaćanjem pravne stečevine EU dobili jedan novi jezik da tako kažem, jer oni koji prevode sa engleskog na hrvatski to dosta bukvalno prevedu i onda imate neke nove i izričaje i sve skupa. nažalost, događa se to da po istom predmetu se donesu dvije različite presude. Isključivo zbog needuciranja, zbog ne sastajanja, zbog ne komuniciranja i sad se postavlja pitanje da li takva neka edukacija koja će koštati nekoliko milijuna kuna je jeftinija od nekoliko desetina stotina ili više milijuna štete koja se može dogoditi? To prosudite sami. O prostoru ne treba govoriti, predsjednik Vrhovnog suda je spomenuo Sud u Velikoj Gorici. tragično je da taj sud je privremeno smješten u jedan prostor koji je bio kancelarijski. Uski hodnici, vi ne možete nikako zaštititi zvučno da onaj tko je vani ne čuje što se događa unutra. To je Županijski sud i tu se sudi praktički najtežim prestupnicima. I može se dogoditi neko zlo, ne daj Bože da se dogodi, međutim to privremeno traje već 15 ili 16 godina. Takvih slučajeva imate još koliko god hoćete. I da završim, ova famozna reforma pravosuđa i smanjenje broja sudova. Svi smo bili manje-više za to, naprosto što i zbog teritorijalne tako kažem punoće i praznine pojedinih dijelova Hrvatske je i posljedica opterećenosti sudova. I logična je stvar bila da se izvrše određene promjene. Međutim, te promjene nažalost nisu materijalno popraćene, ti sudovi nisu materijalno niti prostorno opremljeni da bi mogli punom snagom odraditi svoj dio posla. I na kraju ono što sam govorio na početku kod pojedinih predmeta gdje se po nekoliko godina ili desetak i više godina vode stečajni postupci ili čeka mogućnost za naplatiti ono što ste potraživali. Dakle, u izvješću se spominju tzv. stari predmeti. Idemo uzeti tih nekoliko predmeta ovako po teoriji uzorka pa ćemo vidjeti koliko su puta zakazivane rasprave u prvom stupnju pa ćete vidjeti da su zakazivane jedna ili dvije rasprave i onda pametnom dosta zašto se to tako događa. Hvala lijepo.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker s pravom ste iz ovog izvješća izdvojili stanje javnih registara kao što je porezni broj, kao što je gruntovnica, ja bih dodao katastar, dakle pravosuđe, sudstvo sve ono što je nužno i što predstavlja simbol državnosti. Netko je rekao da po čemu je bila razlika između Franje Austrijskog i današnjih političara? U tome što je uvažavao stanje javnih registara. u 20 godina hrvatske državnosti smo upravo u ovaj dio o čemu ste vi govorili u porezni broj uređenje katastra i zemljišne knjige uložili milijardu kuna sve zajedno dok primjerice u tih 20 godina samo za registraciju vozila uključujući osiguranje i hrvatski su građani uložili 100 milijardi kuna. Na uređenje katastra i gruntovnice sve zajedno je uloženo 600 milijuna kuna pa se ona i ne čudi što nam je ovaj problem i sa registracijom vlasništva, sa nemogućnosti investicija, nemogućnosti ulaganja, pa čak kad se određena sredstva i izdvoje za izradu novog katastra i nove gruntovnice nastaju veliki problemi pa sam to htio posebno istaknuti da zemljišno-knjižni suci gospodine predsjedniče Vrhovnog suda i inače gruntovnica nije uspostavljena i ne prati, i tako spor intenzitet uređenja katastra i zemljišne knjige iz razloga što se ne može nakon izlaganja obnoviti zemljišna knjiga i to nikako ne ide. Pa u ovom djelu se slažem s vama kolega Šuker da je itekako važno i potrebno ustrajavati na izradi gruntovnice, izradi katastra, povezivanju gruntovnice i poreznog broja i to je jedini način da možemo urediti taj vrlo važan segment hrvatskog društva a bez čijeg uređenja

autoceste je jedan od najvažnijih infrastrukturnih objekata za razvoj turizma, razvoj gospodarstva kako u zaleđu tako i u priobalju, javni registar dakle katastar i gruntovnica jedan fundamentalni dio efikasnosti pravosuđa u ovom djelu. I možemo se mi zavaravati, pričat što god hoćemo ali ako to ne riješimo mi ćemo uvijek imati jednu rupetinu koja će načelno …/Govornik se ne razumije./… A zašto? Mi si nećemo priznati da je nered u gruntovnici nastao u onom trenutku kad je porez na nekretnine u bivšoj državi bio proporcionalan, on se kretao negdje do 50, 60% i ljudi naprosto nisu evidentirali promjene, nisu evidentirana rješavanja o nasljeđivanju zbog emigracije velike koja je bila s jedne strane u zapadnoj Europi, s druge strane u prekooceanskim zemljama, dakle i možemo nabrajati još niz razloga i zato imamo taj javni registar nesređen, onda imamo užasno lošu suradnju između katastra i gruntovnice i to nema one unificirane suradnje nego od grada do grada i onda imamo situaciju kakvu imamo. A da ne govorim da nakon ove sad legalizacije objekata Recimo dobijete rješenje o legalizaciji, sve ste napravili onda od nekoga ko naplaćuje gradsku komunalnu naknadu dobijete da dostavite rješenje, onda kad mu dostavite rješenje onda on vidi da tu nema neto površine. A rješenje o komunalnoj naknadi, o svemu vam je izdalo gradsko tijelo. I onda na temelju toga sve to skupa vi bi trebali provesti u gruntovnici. Nema teorije. Međutim, da se koristi ovim kako što je rečeno ti dokumenti i to je ono što je govorio predsjednik Vrhovnog suda, a to je taj tzv. E spis i kad ga prvo tijelo završi ono ga u principu procesuira svim tijelima koje trebaju dalje postupati po njemu. A bez informatizacije toga nema. I onda se postavlja pitanje da li tih desetak milijuna deficita je nešto preskupo ili će to u budućnosti biti strahoviti gubitak? Ja sam pobornik ovog drugog. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker, u vašem izlaganju jako dobro ste konstatirali sa čim se ja u cijelosti slažem da je za pokretanje gospodarskog razvoja RH između ostaloga jako bitno da postoji politička pravna i porezna sigurnost. Međutim, ja bih istaknula da nema kvalitetnih investicijskih ulaganja ukoliko nemamo sređen katastarskih operat i zemljišno-knjižno stanje u zemljišniku. A nažalost u RH je situacija takva da ta dva najvažnija segmenta za gospodarski uzlet nisu kvalitetno riješena. Što se tiče OIB-a smatram da je ovaj podatak porazan koji ste istaknuli, a to je da je samo 17% vlasništva u zemljišnim knjigama odnosno u gruntovnici kako vi kažete evidentirano po osnovu po osnovu nositelja vlasništva. Međutim, ja postavljam pitanje što je onda sa Ministarstvom financija, odnosno poreznom upravom, da li ona putem OIB-a također ima samo 17% evidentiranog vlasništva odnosno može utvrdit tko je vlasnik nečega jer to je jako bitno, bitno za utvrđivanje utvrđivanje nesrazmjera između imovine i prihoda koji pojedinac u RH ostvaruje. Dakle, na tomu bi trebalo isto poraditi. I nadalje, osvrnula bi se na presude Europskog suda i za ljudska prava i inače koje su izvor prava i koje bi domaće zakonodavstvo moralo u svoj zakonodavni okvir implementirati što nažalost nije kod nas slučaj zbog čega dolazi do sve većeg prilijeva novih sudskih predmeta na naše sudove. I uvažavajući sve ono što je prethodno izneseno i što je u izvješću napisano a to je da osim predmeta koji su naslijeđeni i koji nisu rješavani godinama dolazi i veći broj novih predmeta. Smatram da je i zbog nepoštivanja presuda europskih sudova došlo do takve situacije. Jer da se zakonodavstvo sukladno tim presudama mijenja onda bi manje bilo i sudskih sporova. Hvala vam lijepa. Gledajte kolegice Bečić, mi smo ovdje imali izjavu dužnosnika Vlade i kolega sa ove strane Sabora kako je konačno sva državna imovina evidentirana. Ništa se nije dogodilo, samo se ono što je postojalo se ukucalo unutra i stavilo se u kompjuter da tako kažem da bude dostupno svima. Ta imovina u gruntovnici uopće nije zavedena na račun državne niti je provedena. Dakle počnimo od onoga čim se hvalimo kao, zapravo Vlada se hvali da je uvela reda. Onda možemo doći na imovinu građana, na imovinu poduzeća da ne govorim, pa imate slučajeve da recimo imate cestu koja je napravljena tamo 50.tih godina da uz nju gradite magistralni cjevovod vode ili plina, ili nije bitno čega i morate uzeti pravo služnosti od vlasništva zemljišta. I kad pogledate vama se u gruntovnici i u katastru i dalje na tom djelu vode vlasnici tih njiva koji su bili 50.tih godina. I vi praktički morate provesti kompletan postupak, sve ih pozivati, gubiti silno vrijeme jer ljudi se niti ne odazivaju jer znaju da to nije njihovo. Zašto? Zato što država nije provela svoj dio posla. tome, ne trebamo ići daleko i upravo na tome ide država ima problem, treba shvatiti da imaju građani problem, da imaju poduzetnici problem i onda taj problem treba rješavati. A OIB koji ste spomenuli je bio zamišljen da bude centralni registar u Poreznoj upravi. Porezna uprava je on line povezana sa svim državnim tijelima, bilo je predviđeno do 2013., 2014.da će se putem OIB-a zavesti sve vlasništvo nekretnina u gruntovnici i Porezna uprava s obzirom na on line vrlo lako uđe u to tko je vlasnik pa čak i u onom trenutku kada se pokreće postupak izdavanja građevinske dozvole, svi segmenti koji su zainteresirani mogu vidjeti ali po točnom popisanim pravilima i onda bez problema provjerite tko i kakvu imovinu ima. I ne može se više dogoditi da netko kupuje za nekoga jer ćete onda tog drugog pitati dobro od kud tebi da si to kupio. Nastavit ćemo u 15,00 sati, prvi na redu kolega Milorad Pupovac.